Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 14. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih seje je objavljeno na e-klopi. Lep pozdrav vsem prisotnim! Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je z Vprašanji poslank in poslancev. V okviru te točke bi moral danes na tri vprašanja poslank in poslancev opozicije ter na vprašanja poslanke vladajoče koalicije odgovarjati predsednik Vlade dr. Robert Golob, ki pa je zaradi zdravstvenih razlogov odsoten. Poslanke in poslanec mu boste vprašanja lahko vseeno postavili, prosim pa vas, da v skladu z 247. členom Poslovnika Državnega zbora navedete, ali želite prejeti pisni odgovor predsednika Vlade na zastavljeno vprašanje ali pa vztrajate pri ustnem odgovoru predsednika Vlade na naslednji seji. Poslansko vprašanje bo predsedniku Vlade najprej postavil mag. Branko Grims, sledijo Iva Dimic, Suzana Lep Šimenko in Tereza Novak. Izvolite, kolega mag. Branko Grims, imate besedo.

ilegalnih migrantov, kar je več kot v celotnem mandatu obeh vlad skupaj prej. Slovenija je izgubila varnost, največjo vrednoto, dragocenost, ki jo je imela. Priča smo bili posilstvu stare gospe. Prišlo je do masovnega posilstva, do več posameznih, do oboroženega ropa, ki ga je izvedel ilegalni migrant, do mnogih drugih tatvin, ropov, nasilja. Vse, kar skrbi obstoječo oblast, je samo to, da se ja ne bi kdo branil. Ko se je pozvalo ljudi, naj se legalno zaščitijo – samoobramba je neodtujljiva človekova pravica –, je bilo vpitja in svetohlinskega sprenevedanja s strani levičarjev, kolikor ste hoteli. Ob posilstvih, ob ropu ilegalnega migranta z ilegalnim, nezakonitim orožjem je bil pa vnebovpijoč molk s strani enih in istih levičarjev. Država, Vlada obilno sponzorira nevladnike, ki hodijo, o tem obstajajo tudi policijski zapisniki, inštruirat ilegalne migrante, kako naj kar najbolj učinkovito vdrejo v Slovenijo, se pravi o nelegalnem ravnanju, kako naj kar najbolj izkoristijo, kajti gre za zlorabo prava, azilne zakonodaje in pa sociale v Sloveniji. Glede tega lahko govorimo kar o državno sponzorirani obliki organiziranega kriminala. Policijo se je umaknilo z meje, pred tem še vojsko, danes se zato na meji ne zavrača več ilegalnih migrantov, zato se v resnici ne izvaja v celoti Zakon o meji, kar pomeni opustitev dolžnostnega ravnanja, pomoč ali opustitev ali malomarno ravnanje pri nelegalnem ravnanju pa je tudi samo kriminal. Vse to dokazuje, da je taka politika protislovenska in v nekaterih delih tudi očitno protiustavna. Zato sprašujem predsednika Vlade: Kaj boste storili, da zaščiti Slovenijo, da povrne varnost? Ali boste prevzeli odgovornost za očitne, masovne nezakonitosti, ki se dogajajo, in za nezakonito, očitno celo protiustavno ravnanje svoje vlade in odstopili?

Sledi naslednje vprašanje, kolegica Iva Dimic ga bo postavila. Izvolite. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa, spoštovana predsednica. Spoštovani predsednik Vlade! Žal mi je res, da ga ni danes med nami. Kot je že moj kolega pred mano rekel, v Sloveniji imamo težave z nezakonitimi migracijami. Zato gospoda predsednika Vlade sprašujem: Ali ste pripravljeni ljudem v nekaterih obmejnih lokalnih skupnostih zagotoviti večjo varnost tudi z aktivacijo 37.a člena Zakona o obrambi? Dobesedno, ljudi je res strah. In me zanima tudi njegov odgovor. Želim pa poudariti svoje poslansko vprašanje o zakonitem priseljevanju: Kako dobro nam gre integracija zakonitih priseljencev oziroma zakonito priseljevanje? V Sloveniji se je lani število tujih prebivalcev povečalo za 8 Več kot 15-odstotni delež tujcev ima vedno več občin, kot so Izola, Sežana, Jesenice, Hrpelje, Kozina, Velenje, Postojna. S povečanjem tujih državljanov pa se povečuje tudi pritisk na izobraževalni sistem. V Novi Sloveniji smo za boljšo integracijo v osnovnih šolah predlagali pripravljalnice, v katerih bi se otroci brez predznanja slovenščine intenzivneje učili jezika, vendar pa ne bi bili ločeni od svojih slovensko govorečih sošolcev. Športno, likovno, glasbeno vzgojo in podobne dejavnosti bi namreč obiskovali skupaj, da bi se lahko oboji povezali, socializirali in navadili drug na drugega. Gospod predsednik Vlade, naš predlog pripravljalnic je koalicija zavrnila, češ da je sistem, kot je zdaj, ustrezno urejen, vendar vam bo že kratek pogovor z učitelji iz Kranja, Velenja, Maribora, Celja, Postojne, Logatca dokazal, kako daleč je to od resnice. Delež otrok brez znanja slovenščine je v nekaterih razredih enostavno prevelik, da bi otrokom zagotavljal kakovostno izobraževanje. Zato me zanima: Kaj boste torej storili za boljšo integracijo otrok brez znanja slovenščine? Poudarjam, trenutni sistem tega problema ne naslavlja ustrezno in imamo tako otroke, ki se počutijo izločeni v razredu, imamo otroke, zaradi katerih učitelji mogoče težje izpeljejo snov v posamezni uri, in mislim, da so oboji na nek način prikrajšani za to, kar naš dober izobraževalni sistem lahko ponudi. Hvala.

Najlepša hvala za besedo. Sprememba Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti je bila sprejeta 21. aprila in je stopila v veljavo 20. novembra. Zakon med drugim dopolnjuje obseg podatkov, ki jih je potrebno vpisovati v evidenco, med drugim seveda tudi obseg izrabe odmora med delovnim časom. V Slovenski demokratski stranki smo predlogu spremembe zakona nasprotovali, saj smo se zavedali, da je to le še eden v vrsti birokratskih nesmislov, in tako se je seveda izkazalo tudi v praksi. Na to sedaj opozarjajo tako delodajalci kot tudi delojemalci. Delodajalci so seveda nezadovoljni, zato ker jim na eni strani prinaša dodatno finančno breme, največ pa seveda dodatne nepotrebne birokracije, medtem ko so zaposleni nezadovoljni, saj prinaša evidentiranje za čisto vsak odmor in s tem številnim onemogoča samostojno razpolaganje s svojim delovnim časom, ki so ga pred tem v sodelovanju in z dogovorom z delodajalcem seveda imeli. Govorimo predvsem o tistih, ki v Sloveniji ustvarjajo visoko dodano vrednost. Edini, ki so pa v tej situaciji zadovoljni, so pa tisti, ki prodajajo te naprave za štempljanje, ki jim je po podatku v medijih prodaja teh naprav poskočila za kar 20-krat. Če je še 15. novembra Inšpektorat za delo napovedal usmerjeno akcijo nadzora evidenc izrabe delovnega časa, smo potem lahko 16. novembra pred sejo Vlade doživeli nek, bom rekla, spopad med dvema ministroma. Na eni strani je minister za gospodarstvo Han izrazil, da je žal zakon popolnoma neživljenjski, in da zagotovo obstaja neka možnost gentlemanskega dogovora, a ga je nekaj ur kasneje njegov kolega Mesec na nek način zavrnil. Dejal je, da zakon bo in velja od ponedeljka in da so na njegovem ministrstvu odprli nek elektronski naslov, kamor lahko seveda vsi, ki se s tem ne strinjajo ali imajo kakšne pripombe, tudi pišejo. Posledično, verjetno temu, je potem Inšpektorat za delo 17. novembra akcijo nadzora na evidentiranje prestavil na prihodnje leto. Predsednika Vlade sprašujem: Kako ocenjujete ta zakon, spremenjen način evidentiranja delovnega časa, nenazadnje ste dolgoletni gospodarstvenik in me zanima, ali ga podpirate? Zanima me: Ali podpirate kolega Hana ali kolega Mesca, imata namreč diametralno nasprotna stališča? Kako si sploh predstavljate razvoj v Sloveniji, če zaposlenim na nek način onemogoča večjo fleksibilnost na delovnem

premirje trajalo dlje, pravzaprav nihče ne verjame – ogrožajo stabilnost, varnost in mir v najbližji soseščini Evropske unije. Humanitarna situacija palestinskega prebivalstva je vedno hujša in za njihovo trpljenje pravzaprav ni več besed. Število smrtnih žrtev na obeh straneh iz ure v uro narašča in znaša že skoraj 15 tisoč oseb, večinoma civilistov, število ranjenih pa je še nekajkrat večje. Iz palestinske enklave je razseljenih še dodatno 1,6 milijona ljudi in ta številka se bo verjetno povečala, saj ljudje še naprej zapuščajo svoje domove. Dve tretjini prebivalcev Gaze je tako že ostalo brez lastnega doma. Med žrtvami vseh teh spopadov je več kot 5 tisoč 500 povsem nedolžnih otrok. To dejansko pomeni, da je vsak dan pobitih približno 130 otrok. Gaza je postala grobišče otrok, kar je pravzaprav sramota za človeštvo. Vojne naj bi imele svoja pravila in vsaka pravica, tudi pravica do samoobrambe, mora imeti svoje meje, a v tem konfliktu je jasno razvidno, ko dejansko pride do oboroženih spopadov, se ta mednarodno zavezujoča pravila hitro pozabijo. V bolnišnicah, ki so prav tako tarče vse hujših napadov, je zmanjkalo zdravil, elektrike, prostih postelj, vse manj je tudi medicinskega osebja. Že pred dnevi je prebivalcem Gaze zmanjkalo čiste pitne vode, hrane in ostalih osnovnih življenjskih potrebščin. Vse več ljudi je podvrženih lakoti in stradanju. Poleg tega pa v zasilnih zavetiščih trenutno biva nekajkrat več ljudi, kot so kapacitete teh objektov, začele so se širiti hude nalezljive bolezni, vse to pa še dodatno slabšajo razmere in povzročajo hudo humanitarno katastrofo. In kljub temu prehodi zaradi izraelske blokade ostajajo zaprti. Številni konvoji s humanitarno pomočjo pa so obtičali na meji. Upam, da bo v teh naslednjih štirih dneh kaj drugače. Iz regije medtem prihajajo vsa glasnejša opozorila pred možnostjo širitve konflikta na Zahodni breg in ostale države Bližnjega vzhoda. Dodatna destabilizacija razmer na Bližnjem vzhodu bi namreč lahko vodila v drugo uničujočo vojno, lahko se razširi in eskalira na drugih konfliktnih žariščih. Spoštovani predsednik Vlade, zaradi vseh teh grozodejstev, povezanih s konfliktom, me zanima: Kako lahko Slovenija pomaga ljudem v Gazi? Pred kratkim ste bili na humanitarni konferenci v Parizu, kjer je bilo največ govora prav o tem, o humanitarnem vidiku omenjenega konflikta.

Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2024 je na podlagi petega odstavka 399. člena Energetskega zakona v soglasje Državnemu zboru predložila Agencija za energijo. Za dopolnilno obrazložitev Programa dela in finančnega načrta dajem besedo predstavnici predlagatelja, direktorici Agencije za energijo za energijo mag. Duški Godina. Izvolite. Spoštovana predsednica, hvala za besedo. Spoštovani vsi prisotni, lepo pozdravljeni! Agencija za energijo je regulator energetskega sektorja, ki vse od svoje ustanovitve soustvarja pogoje za zanesljivo, kakovostno in cenovno dostopno oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom ter podjetja usmerja k stroškovno učinkovitemu razvoju varnih in zanesljivih sistemov za prenos in distribucijo energije, ki so trajnostno naravnani. stalnim monitoringom trga, nadzorom ter vodenjem postopkov za preprečevanje tržnih zlorab in manipulacij trga, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, skrbimo, da trg deluje po konkurenčnih pogojih. Še posebej v luči dogajanja na veleprodajnih trgih v preteklem letu je vzpostavljanje zaupanja v delovanje trga, zaupanja, da so cene oskrbe z energijo oblikovane na dobro delujočem trgu in niso posledica nedovoljenih manipulacij ali zlorab, izjemnega pomena. Motnje pri oskrbi in rekordne cene energentov so nas opozorile, da zanesljiva, kakovostna in cenovno dostopna oskrba z energijo ni samoumevna. Za zagotavljanje zanesljive oskrbe, zmanjšanje uvozne odvisnosti in hkrati obvladovanje podnebnih sprememb je nujno treba pospešiti zeleni prehod. Zanj pa smo odgovorni vsi: država, regulator, energetska podjetja in vsi, ki energijo uporabljamo ali za izvajanje gospodarske dejavnosti ali pa za življenje. Spreminjanje naših navad pri rabi energije je nujno, pa ne samo v prometu, ogrevanju in hlajenju, temveč pri potrošnji v najširšem smislu. Povečevanje svetovnega prebivalstva in še bolj pospešena rast svetovnega gospodarstva ima v zadnjih 50 letih za posledico večkratno povečanje porabe energije. Če bomo resnično želeli opustiti rabo fosilnih energentov in preiti na okolju prijazne obnovljive vire, moramo rabo energije zmanjšati in jo predvsem uporabljati učinkovito. Za stroškovno učinkovit in pospešen zeleni prehod pa bo pomembna tudi učinkovita raba omrežij za prenos in distribucijo energije. Obsežno vključevanje obnovljivih virov energije, toplotnih črpalk in električnih polnilnic v sistem in s tem povečana raba električne energije zahtevajo tudi obsežne naložbe v omrežje za prenos in distribucijo električne energije. Nujno pa je, da to izvedemo na stroškovno učinkovit način. Za dosego teh ciljev je Agencija za energijo že lani novembra uveljavila reformo oziroma prenovo metode obračunavanja omrežnine, ki se začne uporabljati v letu 2024. Ta bo s svojimi cenovnimi signali usmerjala odjemalce, da rabo energije, kadar je to možno, preusmerijo v obdobja, ko je omrežje manj obremenjeno. Na ta način bodo lahko nekoliko znižali svoje stroške in prispevali k učinkovitemu razvoju omrežij ter hitrejšemu zelenemu prehodu. Spremembe ne bodo bistveno posegale v naša življenja in zmanjšale našega udobja. Slehernemu posamezniku pa bo dana priložnost, da pri doseganju skupnih ciljev aktivno sodeluje. Sloveniji je že več kot 90 % odjemalcev opremljenih z naprednimi merilnimi sistemi, ki tudi za najmanjše odjemalce zagotavljajo obračun omrežnine na podlagi dejanske rabe omrežij, zato prenova obračuna zagotavlja tudi pravičnejšo porazdelitev stroškov rabe omrežij med vse odjemalce. Na tem področju je Agencija za energijo že letos izvedla številne aktivnosti in tudi naslednje leto bomo odjemalce na čim bolj preprost in poljuden način ozaveščali in informirali o ciljih, spremembah, možnostih in priložnostih ter spremljali učinke prenovljenega obračunavanja omrežnine. Odgovorno bomo izvajali tudi vse ostale naloge, ki so podrobno opisane v predloženem programu dela. Ob tem pa je tveganje nezadostnosti kadrovskih virov ob nenehno povečanem obsegu dela agencije in težavah pri iskanju dodatnih zaposlitev izjemno visoko. Agencija se namreč zaradi velike razlike med plačami v javnem sektorju in sektorju, ki ga agencija regulira, že dalj časa sooča z resnimi težavami pri iskanju predvsem strokovnjakov s področja elektrotehnike in informacijskih tehnologij. Kljub navedenemu bomo tudi v prihodnjem letu delovali proaktivno in v javnem interesu, učinkovito izvajali v programu dela začrtane naloge in spodbujali sodelovanje vseh deležnikov na trgu, pri tem pa skrbeli za odgovorno in učinkovito rabo sredstev, tudi namenjenih poslovanju agencije. Državnemu zboru zato predlagam, da predlagani program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2024 potrdi. Hvala. Hvala lepa. Program dela in finančni načrt agencije je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, ki Državnemu zboru predlaga, da sprejme sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici odbora mag. Nataši Avšič Bogovič. Izvolite. Spoštovana predsednica! Pozdravljeni vsi prisotni! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je kot matično delovno telo obravnaval Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2024, ki ga je Državnemu zboru posredovala Agencija za energijo. V dopolnilni obrazložitvi je direktorica Agencije za energijo poudarila, da bo v naslednjem letu večina aktivnosti agencije povezana z dokončnim prehodom na uporabo prenove obračuna omrežnine oziroma uporabe omrežij. Za učinkovitejše in hitrejše vključevanje obnovljivih virov energije, toplotnih črpalk in električnih polnilnic sistem ne bo dovolj, temveč bo pomembna tudi učinkovita raba omrežij za prenos in distribucijo električne energije. Poudarila je, da se naslednje leto začne uporabljati prenovljena metoda obračuna omrežnine, ki bo s svojimi cenovnimi signali usmerjala odjemalce, da rabo energije, kadar je to možno, preusmerijo v obdobja, ko je omrežje manj obremenjeno. Na ta način bodo lahko nekoliko znižali svoje stroške, predvsem pa prispevali k učinkovitemu razvoju omrežij ter hitrejšemu zelenemu prehodu. Poudarila je, da je v Sloveniji že več kot 90 % odjemalcev opremljenih z naprednimi naprednimi merilnimi sistemi, ki tudi za najmanjše odjemalce zagotovijo podrobnejše merilne podatke in s tem obračun omrežnine na podlagi dejansko doseženih moči oziroma njihove dejanske rabe omrežij ter s tem zagotavljajo pravičnejšo porazdelitev stroškov rabe omrežij med vse odjemalce. Pri tem se agencija zaveda kompleksnosti prenove obračuna, zato je za skupino gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev omogočeno dvoletno prehodno obdobje, ko bodo z informiranjem in uporabo spletnih orodij lahko spoznavali svoje navade ter priložnosti, ki jim jih nov sistem obračuna ponuja. Za približevanje novega načina obračuna je agencija že letos pripravila pojasnila k računu za električno energijo in na ta način obvestila odjemalce o novostih, ki jih čakajo v letu 2024. Agencija je pripravila tudi posvet o stanju na področju energetike in spodbujanju učinkovite rabe omrežij ter vzpostavila spletišče uro.si, kjer se odjemalcem na poljuden način ponujajo številne uporabne informacije o pomenu učinkovite rabe omrežij in energije ter o spremembah in priložnostih prenove obračuna omrežnine. Prav s prenovo obračuna bo tako povezanih veliko aktivnosti agencije tudi v naslednjem letu. Izpostavila je še, da bo agencija tudi v letu 2024 odgovorno izvajala vse ostale naloge, povezane z reguliranjem podjetij na področju oskrbe z električno energijo, zemeljskim plinom in toploto, naloge s področja monitoringa in nadzora energetskega trga ter zagotavljanja njegove konkurenčnosti, naloge na področju preprečevanja tržnih zlorab in manipulacij, varstva pravic odjemalcev ter zagotavljanja zakonitosti izvajanja energetskih dejavnosti, naloge spremljanja poročanja o doseganju obveznih prihrankov energije ter izpolnjevanja obveznih rednih energetskih pregledov v velikih gospodarskih družbah. Program dela je obravnavala tudi Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter ga podpira. Komisija med drugim ugotavlja, da so vse predvidene naloge natančno povzete v tabelarni obliki, kjer so navedeni tudi cilji ter tveganja za učinkovito realizacijo nalog, pri čemer predstavlja nerazpoložljivost načrtovanih kadrovskih virov enega večjih tveganj, na kar sicer agencija že dalj časa opozarja. Brez razprave je odbor glasoval in sprejel sklep, s katerim Državnemu zboru predlaga, da sprejme sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin, in sicer ima prva besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Predrag Baković. Izvolite. hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Naloga Agencije za energijo je, da pristojnemu matičnemu delovnemu telesu Državnega zbora vsako leto podrobno predstavi svoje letno poročilo ter program dela in finančni načrt za prihajajoče leto. Agencija ni samo pomemben regulator na trgu električne energije, kot takšna ima cel kup nalog in pristojnosti, ki jih lahko razdelimo v več sklopov. Njena ključna naloga je reguliranje in opravljanje nadzora nad pravilnostjo obračunavanja omrežnin operaterja pri dobavi električne energije. Na ta način agencija skrbi, da se omrežnine ne zaračunavajo nad upravičenimi stroški. V primeru, da te naloge ne bi opravljala, bi lahko končni uporabnik plačal višjo ceno, kot jo plačuje sedaj. Med njene naloge spadata tudi nadzor in preverjanje operaterjev, kar posledično pomeni, da skrbi, da le-ti v zadostni meri vlagajo v zmogljivost distribucijskih omrežij in posledično omogočajo kakovostno in varno distribucijo električne energije in zemeljskega plina do končnih uporabnikov. Finančni načrt ter načrt dela, ki ga je predstavila agencija v Poslanski skupini Socialnih demokratov ocenjujemo kot zgledno in kvalitetno pripravljeno. Menimo, da je ključna naloga oziroma vloga agencije možnost odločanja o sporih med uporabniki in operaterji, saj lahko agencija nudi zaščito uporabniku, ki pa je največkrat tudi šibkejša stranka v postopku. Poslanska skupina Socialnih demokratov meni, da mora agencija še naprej imeti ključno vlogo pri zaščiti končnih potrošnikov, saj bo le tako končnega potrošnika obvarovala oziroma mu zagotovila, da bo za svoje plačilo dobil energent, ki bo v najvišji kakovosti ter hkrati dobavljen brez kakršnihkoli motenj. Spremljanje opozarjanja ter reševanje problemov, s katerimi se srečujejo najranljivejši posamezniki naše družbe, je vsakdanjik Socialnih demokratov oziroma dovolili, da se energetska revščina povečuje. Ravno obratno, moramo jo zmanjšati, saj ima vsakdo v naši družbi pravico dostopa do energenta, ki mu omogoča dostojno ter kvalitetno življenje. Tudi agencija lahko s svojimi pristojnostmi doprinese delež k temu, da se revščina in nezmožnost plačevanja energentov ne bi povečevala. Naloge in pristojnosti agencije so še kako pomembne, predvsem pa je pomembno, da jih le-ta lahko izvaja kvalitetno in učinkovito. Poslanska skupina Socialnih demokratov bo sklep o soglasju k Programu dela in finančnem načrtu agencije za leto 2024 podprla. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Levica, v njenem imenu kolegica Nataša Sukič. Dobro, očitno pač ne boste imeli stališča. Potem pa Poslanska skupina Svoboda in v njenem imenu kolega Tomaž Lah. Izvolite. Spoštovana predsednica, hvala za besedo. Spoštovana direktorica agencije, spoštovani kolegice in kolegi! Energetska kriza je v letih 2022 in 2023 zahtevala sprejetje in izvajanje nujnih ukrepov za nemoteno oskrbo prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije z energenti in ukrepov za ohranitev stabilnosti energetskih trgov ter blažitev energetske draginje. ta namen je bil pripravljen in sprejet sveženj zakonodajnih zakonskih predpisov, ki je tudi Agenciji za energijo določil nove obveznosti. Slednje bo agencija v večini sicer izvedla do konca leta 2023, vendar pa tudi v letu 2024. Nadaljevala bo s poročanjem o sklenjenih dogovorih za skladiščenje zemeljskega plina, nadaljevala z nadzorom nad plačili presežnih prihodkov proizvajalcev električne energije oziroma opravljala tiste predpisane naloge, ki zaradi objektivnih razlogov v letu 2023 ne bodo zaključene. Prioriteta Agencije za energijo na področju električne energije v letu 2024 bo dokončna implementacija nove metodologije obračunavanja omrežnine za elektroenergetska omrežja, ki upošteva vse večjo razpršenost virov električne energije, ki so neposredno priključeni na distribucijska omrežja. Novi način obračuna bo predvidoma uveljavljen z julijem 2024. Poleg dokončne implementacije nove metodologije, ki jo bo Slovenija uvedla kot prva v Evropi, bo agencija tudi v letu 2024 izvajala nadzor nad naložbami v nove tehnologije in pametna omrežja, spremljala bo izvajanje regulatornega okvira ter analizirala ekonomske podatke za leto 2023 s ciljem zagotavljanja poslovanja elektro operaterjev in lastnikov elektroenergetskih omrežij v skladu z metodologijo. Agencija bo spremljala uspešnost operaterjev v povezavi z razvojem pametnih omrežij s ciljem spodbujanja vlaganj v nove tehnologije in spodbujanja elektrooperaterjev k povečani učinkovitosti njihovih omrežij. Izvajala bo tudi storitve na področju energetskih skupnosti državljanov s ciljem vzpostavitve ustreznega zakonodajnega okvira za energetske skupnosti državljanov, pravične obravnave, enakih konkurenčnih pogojev ter natančno opredelitvijo seznama pravic in obveznosti in s tem krepitve vloge odjemalcev. Na področju toplote in obnovljivih virov energije bo agencija nadaljevala s predpisanimi nalogami, ki vključujejo tudi izvedbo aktivnosti v okviru trajnostnega načrta za doseganje ciljev in meril povečanja deleža energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanje in hlajenje za vsaj 1 % točko na leto, izdajanje deklaracij za proizvodne naprave za proizvodnjo elektrike pa tudi za naprave za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije ter za proizvodnjo pogonskih tekočih in plinastih goriv iz obnovljivih virov ter vodika. Predvidena je izvedba dveh javnih pozivov k prijavi projektov proizvodnih naprav za vstop v podporno shemo. Proti sredini leta 2024 pa bo agencija začela s podeljevanjem finančnih pomoči proizvajalcem elektrike iz naprav na obnovljive vire energije, katerih moč je manjša od 500 kilovatov. Agencija za energijo bo kot državni energetski regulator tudi v letu 2024 zagotavljala preglednost, nepristranskost in enakopravni položaj vseh udeležencev na področjih dobave električne energije, zemeljskega plina in toplote ter na področju obnovljivih virov energije, vse s ciljem zagotovitve stroškovno učinkovitega razvoja varnega, zanesljivega in učinkovitega energetskega sistema. V Poslanski skupini Svoboda ocenjujemo, da je Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2024 pregleden dokument z jasno opredeljenimi nalogami, strategijo in vizijo razvoja, zato bomo sklep o soglasju Državnega zbora k temu dokumentu podprli. Hvala. Hvala lepa. Naslednja bo predstavila stališče Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Franc Rosec. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem prisotnim! Direktorica agencije je že na samem odboru predstavila svoj načrt dela oziroma plan, ki bo predvsem terjal veliko dela agencije v letu 2024, prav tako je tudi danes podala te kritične poudarke. Temu načrtu in finančnemu planu v Slovenski demokratski stranki ne bomo nasprotovali. Bi pa obenem še enkrat poudaril, da bi

Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. O Predlogu sklepa o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2024 bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 7. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju v okviru skrajšanega postopka. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem Tašnerjem Vatovcem. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja Mihi Kordišu. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Po več mesecih pogovorov in priprav zakonske materije pred plenarno zasedanje Državnega zbora stopa sprememba Zakona o štipendiranju z željo, da uresničimo koalicijsko zavezo v točki, s katero omogočamo sočasno prejemanje državnih in Zoisovih štipendij. Na štipendijskem področju smo soočeni z zatečenim stanjem že kakšno desetletje, ko tudi študenti, ki prihajajo iz depriviligiranih okolij, pa dosegajo nadpovprečne študijske znanstvene rezultate, ne morejo uveljavljati svoje pravice do Zoisove štipendije, čeprav bi jim morda pripadala. Poslanke in poslanci koalicije, ki smo staknili glave za pripravo tega zakona, z današnjo obravnavo in z zaključkom postopka to preteklo krivico odpravljamo. Po sprejetju tega zakona bo z naslednjim študijskim letom vsem študentkam in študentom omogočeno, da hkrati prejemajo tako Zoisovo kot državno štipendijo, če le izpolnjujejo pogoje. Predlog tega zakona je težak 7 milijonov evrov in sem zelo vesel, da smo zanj našli politično voljo. Kot gre razbrati iz razprav delovnega telesa Državnega zbora, se te politične podpore lahko nadejamo v praktično soglasnem obsegu vseh političnih strank. Ker pa je zaradi tehničnih in še kakšnih drugih razlogov usklajevanje tega zakona in njegova priprava terjala več časa, kot smo na začetku predpostavljali, se je vmes, med tem postopkom, odprla možnost urejanja še nekaterih dodatnih področij iz štipendijske štipendijske politike. Tako denimo prenašamo Ad futura štipendije, to so štipendije, namenjene za mednarodno mobilnost, na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki imajo tudi rezervirana sredstva za te mednarodne študente. Posebno pozornost kaže nameniti tudi ohranjanju višine zneska štipendije. Zaradi Zakona o urejanju položaja študentov in križanja tega zakona z Zakonom o urejanju pravic iz javnih sredstev bi namreč s 1. 1. 2024 višina državnih štipendij zdrsnila za nekaj evrov, pa vendarle je za revne študente vsak evro ključnega pomena za to, da si omogočijo še kakšno dodatno skledo makaronov. Da se to ne zgodi, smo v zakon vpisali vpisali določbo, ki odpravlja to zadrego, izhajajočo iz dveh medsebojno prepletenih zakonov, kar pomeni, recimo, da bo v prvem dohodkovnem razredu višina štipendije za študente ostala za 14 oziroma 15 evrov na višji ravni. Veselim se današnje razprave o štipendijski politiki in kot rečeno, na glasovanju se nadejam, da bomo ta zakon sprejeli soglasno vsi prisotni poslanke in poslanci. Hvala lepa. Hvala lepa. Lahko kar ostanete, kolega, ker boste predstavili poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona. Izvolite. Hvala, sem nazaj! Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 20. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s predlogom za obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku. Po dopolnilni obrazložitvi predlagatelja, ki je predstavil temeljne rešitve predloga zakona, je predstavnik Zakonodajno-pravne službe izpostavil dve pomanjkljivosti, ki jih vloženi amandmaji ne naslavljajo. Opozoril je na 6. člen, v katerem se spreminja opredelitev izjemnih dosežkov na področju znanja, in sicer se pojem državno tekmovanje nadomešča s pojmoma selekcijsko in interesno tekmovanje, ki nista podrobneje opredeljena. Glede na to, da so izjemni dosežki zahtevani za pridobitev Zoisove štipendije, je opozoril na spornost predlagane ureditve z vidika načela legalitete iz drugega odstavka 120. člena Ustave. Opozoril je tudi na pomanjkljivost 12. člena, saj se s predvidenim zvišanjem državnih štipendij posega v napačen zakon. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki predlog zakona podpira. Komisija je v noveli prepoznala dodano vrednost, saj bi študentom iz socialno šibkejših družin, ki dosegajo izjemne učne dosežke, zagotovila boljše pogoje za izobraževanje. Svoja stališča so predstavili tudi drugi vabljeni. Predstavnica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije je pojasnila, da sklad podpira predlagano spremembo zakona, predvsem del, ki zadeva prenos štipendije Ad futura na ministrstvi, pristojni za visoko šolstvo ter izobraževanje. Predstavnika Študentske organizacije Slovenije in Dijaške organizacije Slovenije sta soglasno podprla novelo predvsem v delu, ki omogoča sočasno sprejemanje državnih in Zoisovih štipendij. Predstavnica Mladinskega sveta Slovenije je poleg podpore sprejetju novele opozorila še na nujnost uresničitve zagotovila pristojnega ministrstva, da s prihodnjim letom ne bo prišlo do znižanja višin državnih štipendij. V razpravi sta razpravljavca iz poslanskih skupin koalicije izpostavila glavne spremembe, ki jih prinaša predlog zakona. Upravičenci bodo lahko sočasno prejemali državno in Zoisovo štipendijo. Upravljanje Ad futura štipendij se bo preneslo na ministrstvi, pristojni za visoko šolstvo in izobraževanje. Poleg tega pa je tudi resorno ministrstvo pristopilo na pomoč in bo tudi samo poskusilo zagotoviti sredstva za štipendije za mednarodno mobilnost. Ena izmed pomembnih sprememb obravnavane novele je določitev višine državnih štipendij, ki bi sicer s 1. 1. 2024 zaradi urejanja materije v dveh različnih zakonih ostala na nižji ravni od tiste usklajene v letošnjem letu. Poslanec opozicije je uvodoma izrazil zadovoljstvo, da se bo s sprejetjem predloga zakona odpravilo diskriminacijo glede možnosti sočasnega prejemanja državnih in Zoisovih štipendij. Izpostavil je amandma koalicijskih poslanskih skupin k 6. členu, ki je po njihovem mnenju škodljiv, saj določa, da mora biti objava znanstvenoraziskovalne naloge ali prispevka vpisana v bazo podatkov COBISS najkasneje zadnji dan pred začetkom šolskega ali študijskega leta. V zvezi z 9. členom pa so v Poslanski skupini SDS predlagali skrajšanje obdobja za pripravo podzakonskih aktov s šestih na štiri mesece, s čimer bi se zagotovilo nemoteno delovanje sistema že za študijsko oziroma šolsko leto 2024/2025. Predlogu zakona so sicer izrekli podporo. Odbor je po končani razpravi glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Sprejeti amandmaji pa so vključeni v besedilo dopolnjenega predloga zakona. Hvala lepa. Hvala lepa. Za uvodno obrazložitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade. Izvolite državni sekretar Igor Feketija na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. IGOR Hvala za besedo. Pozdravljeni! Kot smo slišali, je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Matejem Tašnerjem Vatovcem Državnemu zboru 1. septembra 2023 predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju. Skupaj z naknadnimi amandmaji ima zakon naslednje temeljne namene. Omogoča hkratno prejemanje državne in Zoisove štipendije. Po mojem razumevanju takšno ureditev podpirajo vse politične stranke trenutno v Državnem zboru. Hkrati zakon ureja tudi prejemanje dodatkov. Drugič, zakon bo omogočil dovolj časa za prilagoditev informacijskih sistemov na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu, JŠRIPS ki je poleg tega tudi ali pa predvsem jamstveni sklad, čeprav tega niti nima v imenu. V teh informacijskih sistemih so se vodile Zoisove štipendije, na drugi strani informacijski sistem centrov za socialno delo, ki je eden največjih informacijskih sistemov v državi, v katerem se vodijo državne štipendije. Gre za ogromne sisteme z zelo pomembno in občutljivo vsebino in njihova prilagoditev terja nekaj časa, truda in sredstev. Predlog zakona to zagotavlja. Hkratno prejemanje Zoisove in državne štipendije pa bo za to možno od naslednjega šolskega leta, torej 2024/2025 naprej. Tretjič, z Zakonom za urejanje položaja študentov, sprejetim maja 2022, ki ga je pripravila Študentska organizacija Slovenije s prvopodpisanim Igorjem Zorčičem, če se ne motim, je bila v absolutnem znesku določena višina državne štipendije tudi za leto 2024. Vendar znesek državne štipendije po 10,3 odstotni uskladitvi v letu 2023 že presega znesek, ki ga je za leto 2024 določil Zakon o urejanju položaja študentov. To pomeni, da bi se morala 1. januarja 2024 zaradi določbe tega zakona višina državne štipendije v vseh dohodkovnih razredih znižati. V prvem za približno 14 evrov, v drugem za približno 12 evrov, v tretjem za približno 10 evrov in tako naprej. Pri tem je nastala tudi določena pravna dilema, v kateri zakon točno poseči. To smo z amandmaji in v sodelovanju z Zakonodajno-pravno službo tudi uspeli doseči. In ob tej priložnosti se tudi iskreno zahvaljujem Zakonodajno-pravni službi za tvorno sodelovanje. Četrtič, zakon zagotavlja pravno podlago za prenos štipendij Ad futura nazaj na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Ti ministrstvi sta bolj pristojni za odločanje in upravljanje teh štipendij, ki so namenjene spodbujanju mednarodnega izobraževanja, študijskim obiskom in financiranju tekmovanj iz znanja in raziskovanja.

poleg tega pa, kolikor je bilo možno, naslavlja vprašanje včasih dolgotrajnega vpisa objave raziskovalnega ali znanstvenega dela v bazo COBISS. Ta vpis ima svojo funkcijo, tudi funkcijo določanja, ali gre za ustrezen dosežek, zato ga ni bilo mogoče izločiti, smo pa prilagodili tukaj zakonska določila tako, da je toliko ugodno, kolikor je lahko. lahko. Zakon je sicer vložila skupina poslancev, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ga podpira in zahvaljujem se vsem vpletenim za tvorno sodelovanje in predlagam njegovo sprejetje. Hvala. Hvala lepa! Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin, prva ima besedo Poslanska skupina Levica, v njenem imenu kolega Milan Jakopovič. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Osnovni namen novele Zakona o štipendiranju, ki je pred nami, je omogočiti hkratno prejemanje državnih in Zoisovih štipendij oziroma štipendij za nadarjene. Na videz preprost ukrep pomeni veliko pozitivno spremembo za dijake in študente, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, hkrati pa izkazujejo izjemne učne in študijske rezultate. Z državno štipendijo država dijakom in študentom iz ranljivih okolij omogoča vsaj približno enakovredne pogoje za izobraževanje, kot jih imajo tisti, ki prihajajo iz bolj situiranih družin, Zoisove štipendije pa nagrajujejo in spodbujajo nadaljnje uspehe nadpovprečnih mladih. Do sedaj so se morali nadarjeni dijaki in študentje odločiti za eno ali drugo štipendijo, kar jih je postavljalo v neenakopraven položaj v primerjavi z njihovimi sošolci, kolegi. Z omogočanjem prejemanja Zoisove štipendije poleg državne bodo zdaj ti mladi ljudje nagrajeni tudi za svoje uspehe, ki jih pogosto dosegajo v slabših socialnih in materialnih pogojih kot njihovi sovrstniki. Marsikateri od njih mora za to, da se sploh lahko izobražuje, tudi delati. S to spremembo bomo tako prispevali k zmanjšanju neenakosti in nepravičnosti v družbi in mladim ljudem omogočili doseganje uspeha na izbranem poklicnem ali študijskem področju ne glede na njihov socialni status, globino žepov njihovih staršev in druge osebne okoliščine. Poleg tega novela zakona štipendije Ad futura, namenjene študiju v tujini, prenaša pod okrilje obeh ministrstev, pristojnih za izobraževanje. Takšna ureditev se je v preteklosti že izkazala za ustrezno, zato jo uvajamo ponovno. Še ena pomembna rešitev, ki jo bomo danes potrdili, pa je zagotovitev, da se štipendije s 1. januarjem 2024 ne bodo znižale, kar bi se sicer zgodilo zaradi neusklajenosti zakonodaje s tega področja. Tako bomo poskrbeli, da se socialni položaj prejemnikov štipendij v času draginje ne bo še dodatno poslabšal. Novela Zakona o štipendiranju, ki jo obravnavamo danes, je nastala v poslanskih vrstah, kar je pomembno poudariti. Tudi koalicijski poslanci imamo ta privilegij in dolžnost, da predlagamo zakonske rešitve, ki se nam zdijo ključne na posameznih področjih. In kaj je bolj ključno od popravljanja krivic družbene neenakosti med mladimi?

Naslednje šolsko leto bo drugačno. Dijaki in študenti boste lahko prejemali državno štipendijo in Zoisovo štipendijo. Ukinili bomo izključevanje med tema dvema štipendijama. Ti dve štipendiji pokrivata različna področja in ni razloga, da dijake in študente iz socialno šibkejših okolij ne bi nagradili za njihove izjemne dosežke. Vsi izjemni dosežki so pomembni in jih moramo pravično nagrajevati. Danes z novelo Zakona o štipendiranju uresničujemo ključno koalicijsko zavezo, namenjena je posebej dijakom in študentom, torej mladim ljudem. Odpravljamo izključevanje med Zoisovo in državno štipendijo. To zavezo smo zapisali najprej v volilni program Gibanja Svoboda, potem v koalicijsko pogodbo in danes jo s to novelo zakona uresničujemo. V noveli poleg ukinitve izključevanja med štipendijama urejamo financiranje in pristojnost štipendijske politike Ad futura, ki se iz Ministrstva za delo vrača na ministrstvi, ki pokrivata izobraževanje. Z novelo omogočamo tudi uskladitev višine državnih štipendij, da se s 1. 1. 2024 ne bodo znižale. Nekateri ste že začeli prejemati odločbe, ki so napovedovale to znižanje. S to novelo, ki jo bomo sprejeli danes, bomo to znižanje preprečili. Z novelo Zakona o štipendiranju pomembno krepimo položaj in vrednotimo dosežke mladih ljudi v srednjih šolah in na fakultetah, zato bomo v Poslanski skupini Gibanja Svoboda novelo podprli. Hvala. Hvala lepa. Sledi Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Andrej Hoivik. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani! Pred nami je novela Zakona o štipendiranju, ki bo omogočila hkratno prejemanje tako državne kot Zoisove štipendije. V Poslanski skupini SDS pozdravljamo novelo, saj je prvotni predlog za odpravo te diskriminacije socialno ogroženih mladih pri omogočanju prejema štipendij za nadarjene prvotno prišel v začetku letošnjega leta prav z naše strani. Veseli nas, da je vladna koalicija spoznala, da je izenačitev pravice do možnosti hkratnega prejemanja obeh štipendij nujna, saj bomo le tako res ustrezno nagrajevali najboljše, ne glede na njihov socialni status. Ob današnji obravnavi predlagamo nekaj sprememb, ki so bolj nomotehnične narave, saj si res želimo, da bodo vsi dijaki in študenti imeli vse naštete pravice zagotovljene že s prihodnjim šolskim letom. Hkrati nas veseli, da bodo državne štipendije s 1. januarjem višje, saj se inflacija ne ohlaja, cene pod Golobovo vlado strmo rastejo v nebo.

Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Državni sekretar, poslanke in poslanci! Socialno ogrožen dijak ali študent je moral do sedaj zbirati med državno štipendijo, s katero premaguje svojo finančno situacijo, in na drugi strani med Zoisovo štipendijo, ki si jo je zaslužil na podlagi svojih dosežkov, spretnosti, znanja in tako naprej. Se pravi, ima dve možnosti: ali se odloči za nagrado za dosežke, za uspešnost ali za nagrado za pomoč pri finančni stiski. Po današnjem predlogu novele Zakona o štipendiranju mu ne bo več treba izbirati, ker bi se omogočilo hkratno prejemanje Zoisove in državne štipendije. Pred časom se je koalicija odločila, da zakona ne podpre, ker je takratni predlog prišel s strani opozicije, hkrati pa je vložila svoj predlog z enakim namenom, da se omogoči hkratno prejemanje državne in Zoisove štipendije, ki ga obravnavamo danes. Obenem je želel prejšnji predlog povišati še štipendije za deficitarne poklice, in sicer iz 100 na 150 evrov, v današnjem zakonu o štipendiranju pa tega predloga koalicija ni uvrstila v V Novi Sloveniji podpiramo višje štipendije tudi zato, ker smo veliko na terenu in znamo prisluhniti ljudem. Nedavno smo se udeležili terenskega obiska, na katerem smo obiskali številna podjetja. Vsa podjetja brez izjeme so kot eno glavnih težav, s katerimi se spopadajo, navedla pomanjkanje kadra. In ravno tak ukrep višjih štipendij za deficitarne poklice bi lahko srednjeročno pomagal zapolniti takšna delovna mesta. V Novi Sloveniji smo prejšnji zakon podprli in bomo podprli tudi današnjega. Poslanski skupini NSi ni važno, kdo je predlagatelj, če so rešitve dobre in prinašajo dobre stvari za naše državljane, študente in dijake, jih z veseljem podpiramo ne glede na to, kdo je predlagatelj. Pošteno povem, to je eden redkih zakonov, ki ga je predlagala koalicija in gre resnično v dobro ljudi, od katerega bodo imeli korist študentje in dijaki. Upamo, da se bodo štipendije prihodnje leto 100-procentno uskladile z inflacijo. V sredo je bil nepričakovano na našo veliko željo sprejet naš amandma, ki omogoča 100-procentno usklajevanje transferjev, s tem pa tudi štipendije. Resnično upam, da kozmični dež ne bo odnesel te uskladitve in da bo ta amandma tudi obstal. V Novi Sloveniji bomo predlog zakona podprli.

Spoštovana predsednica, spoštovane kolegice in kolegi! V Sloveniji se vse bolj pogosto soočamo s pomanjkanjem kadra na različnih poklicnih področjih, to še posebej velja za višje izobražene in usposobljene strokovnjake, ki jih je najtežje privabiti ali obdržati doma, saj je število zelo sposobnih kadrov na trgu omejeno in po njih delodajalci najbolj sprašujejo. Na trgu dela se odvija že prava bitka za talente in tiste kvalificirane delavce, ki jih najbolj primanjkuje. Zaradi tega potrebujemo aktivno kadrovsko politiko na državni ravni, ki bo omogočila javnim ustanovam in podjetjem, da v svojo sredino privabijo najboljše kadre ali zaposlijo kvalificirane delavce na tistih poklicnih področjih, ki veljajo za deficitarne. Štipendije so eden izmed ključnih ukrepov kadrovske politike. Z njimi spodbujamo mlade, da se izobražujejo v deficitarnih poklicih, da se čim prej izšolajo, pridobijo želeno izobrazbo in dosežejo nadpovprečne rezultate ter na koncu tudi najdejo zaposlitev pri domačem delodajalcu. Trenutna ureditev, ko morajo dijaki in študenti zbirati med državno ali Zoisovo štipendijo, se nam zdi neustrezna in socialno neupravičena. Aktualna pravila štipendiranja so krivična predvsem do tistih dijakov in študentov, ki so socialno ogroženi in hkrati izpolnjujejo pogoje za Zoisovo štipendijo, vendar ne morejo uveljaviti pravice do prejemanja obeh štipendij hkrati. Z istočasnim prejemanjem obeh štipendij bi omogočili dijakom in študentom, da se bodo lahko še bolj osredotočili na dokončanje šole ali študija, saj jim ne bo potrebno opravljati dodatnega študentskega dela za to, da bi si zagotovili denar za poplačilo osnovnih stroškov študija oziroma šolanja. Socialni demokrati bomo novelo torej podprli, ker menimo, da bi morali imeti dijaki in študentje, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin, pravico do prejemanja štipendije, ki spodbujajo nadarjenost in ustvarjalnost. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 22. novembra 2023, ki je objavljen na e-klopi. V razpravo dajem 6. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica in amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Aha, vas prosim potem za prijavo.

Predsedujoča, hvala za besedo. Mandat našega izobraževalnega sistema, ki smo mu ga podelili kot družba, je mandat meritokracije, družbene mobilnosti, če želite, da ne glede na to, kdo sem, kaj sem, imam skozi izobraževanje, skozi delo na širjenju svojega lastnega horizonta možnost v življenju poiskati svojo srečo. Žal živimo v razredni družbi rastoče neenakosti, kar pomeni, da svoje polne potenciale lahko razvijejo samo dijaki, dijakinje, študenti, študentke, ki prihajajo iz bogatih družin. Otroci iz delavskih družin, iz revnejših okolij imajo bistveno, bistveno manj možnosti, da vlagajo svoj trud, svoje talente v izobraževanje in v gradnjo svojih potencialov. Zakaj? Med drugim zato, ker morajo neprestano skrbeti za svoje preživetje. Če pogledamo statistiko o uporabi inštrumenta študentskega dela, ugotovimo, da se kar 20 % tega študentskega dela opravlja v obsegu praktično za polni delovni čas. To so ti študentke in študenti, ki izhajajo iz revnejših delavskih gospodinjstev. Naloga štipendijske politike med izobraževalnim procesom je, da maksimalno blaži ta neenak izhodiščni položaj po bogastvu in po premoženju. Predvsem ta mandat nosijo državne štipendije. Študenti, ki prejemajo državno štipendijo, pa kljub vsem oviram materialnega prikrajšanja, s katerimi se med svojim študijem soočajo, dosegajo visoke nadpovprečne študijske rezultate, znanstvene rezultate, do Zoisovih štipendij kot drugega meritokratskega stebra našega štipendijskega sistema ne morejo dostopati, ker po trenutno veljavni zakonski ureditvi sočasno prejemanje državne in Zoisove štipendije ni mogoče. Z današnjim zakonskim predlogom to cako odpravljamo. Po novem bo z naslednjim študijskim letom, ko bo zakon enkrat sprejet, omogočeno študentom in tudi dijakom, da sočasno prejemajo državno in Zoisovo štipendijo, kar je edino fer, edino prav in je tudi zaveza, ki smo jo popolnoma nedvoumno tri koalicijske stranke zapisale v koalicijsko pogodbo kot našo politično usmeritev, kaj želimo v tem mandatu storiti. In sem vesel, da to počnemo. Z vidika javnih financ ali pa če želite finančne teže tega ukrepa se nadejamo dodatnih 7 milijonov evrov priliva v štipendijsko politiko, kar je zelo pozitivna novica. Druga večja sprememba, drugi večji popravek, ki je vpisan v ta zakon, pa je dvig državnih štipendij s 1. 1. 2024. Zgodba tu je primerno kafkovska za birokratizem naše države. Z Zakonom o urejanju položaja študentov izpred dveh let nazaj, leto pa pol nazaj, se je na novo določilo

v višini 10,3 %. Ampak ker gre za dva različna kosa zakonodaje, bi to na koncu z januarjem prihajajočega leta privedlo do znižanja višine štipendije. Sedaj trajno popravljamo ureditev, da se bo višina štipendij v nadaljevanju lahko, kar se tiče področne zakonodaje, normalno usklajevala. Za prvi dohodkovni razred to konkretno pomeni razliko med višino državne štipendije 244 in nekaj evrov in višino 258 in nekaj evrov, se pravi za 14 evrov razlike, 14 evrov bodo državne štipendije v tem dohodkovnem razredu višje. Ni veliko z vidika posameznega študentskega gospodinjstva, drži, a hkrati študentom, ki izhajajo iz revnih delavskih okolij, vsak evro pride še kako prav. Že v mojih časih je to veljalo, v zadnjih letih draginje to velja samo še toliko bolj. Glede na to, da smo koncem novembra, približujemo se decembru, pa zakon še ni formalno zaključil svoje poti, čeravno kaže, da bomo imeli celo plenarno število glasov, da ga podpremo, so se vloge za štipendije v našem administrativnem sistemu že začele procesirati. Name se je obrnila cela kopica študentov z vprašanji: »Miha, kaj se dogaja? Miha, kaj to delate? Zakaj dobivam katerem bom imel naslednje leto nižjo štipendijo, kot bi jo imel sicer?« To je zato, ker so vsled teh dveh različnih zakonov odločbe o višini štipendije izdane po zatečenem zakonskem stanju, kot si sam to predstavljam, kar pomeni, da bo verjetno treba postopke izdaje teh odločb ponoviti zato, da se študente obvesti, da ne bodo njihove štipendije na noben način z januarjem kakorkoli prikrajšane. Državnega sekretarja Feketija bi tukaj prosil kot predstavnika ministrstva, torej izvršne vertikale, ki bdi konec koncev tudi na to administracijo, da nam na drobneje objasni, kaj točno se s tem dogaja, ker tudi sam si ne predstavljam popolnoma dobro. Sklepam pa, da vsi ti študenti, ki so prišli, hej, zakaj imamo zdaj odmerjeno nižjo štipendijo, kot smo jih imeli, brez kakšnega pravega razloga, potrebujejo ta odgovor in je v bistvu po nesreči oziroma zaradi te zakonsko administrativne kolobocije prišlo do izstavljanja odločb z nižjimi zneski, kar se lahko potem popravi, ko imamo zakonsko podlago za to, da te štipendije trajno in dokončno s 1. 1. 2024 dvignemo. Še ena točka, ki bi jo rad naglasil, je malo širša slika vprašanja usklajevanja višine štipendij. Kot sem izpostavil, se tu pogovarjamo o uskladitvi višine štipendij v letošnjem letu, ki naj se zadrži tudi v naslednje leto, in da tu slučajno ne pride do nekega znižanja. Kakršnokoli nadaljnje usklajevanje višine štipendij v letu 2024 pa je vezano spet nazaj, lahko rečemo po novem in po starem hkrati, na Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Torej, ko se pogovarjamo o usklajevanju socialnih transferjev pri Zakonu o izvrševanju proračuna, ki zadeva tudi vprašanje usklajevanja štipendij, se pogovarjamo o nadaljnjih usklajevanjih z rastočo draginjo v naslednjem letu; v tem smislu ne gre za predmet tega zakona. Se mi zdi vredno to razčistiti, ker je že tako s tem zatečenim stanjem urejanje višine štipendij v dveh različnih okoljih situacija dovolj konfuzna za študente in ne bi želel, da zdaj ti dve različni debate še dodatno zapleteta razumevanje, kaj se s temi štipendijami dogaja. Skratka, z vidika države majhen popravek, z vidika študentov velik dosežek. Hvala.

Po trenutni ureditvi štipendiranja vsi dijaki in študentje, ki so zaradi šibkega socialnega položaja upravičeni do državne štipendije, ne morejo hkrati prejemati še Zoisove štipendije za nadarjene, pa čeprav bi bili na osnovi uspeha in posebnih dosežkov do nje upravičeni. Tudi sama sem kot dolgoletna profesorica in tudi razredničarka srečala številne dijake, ki so prihajali iz socialno šibkih okolij in so hkrati dosegali izjemne učne rezultate. Tako lahko iz prve roke povem, da obstoječa ureditev poglablja socialno razslojenost in dopušča neenako obravnavanje naših otrok zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati, zlasti v časih, ko so stroški bivanja, hrane in prevoza vse višji. Kot sem že povedala, morajo upravičenci do obeh štipendij po sedanji ureditvi izbirati med eno ali drugo. Ne glede na to, katero štipendijo izberejo, jo porabijo za kritje stroškov, ki jim nastanejo pri šolanju, in ne za izkoriščanje svojih potencialov pri doseganju izjemnih dosežkov. Dijaki in študentje iz premožnejših družin pa lahko Zoisovo štipendijo v celoti namenijo za to, čemur je namenjena, saj jim kritje stroškov šolanja in prevoza večinoma zagotavljajo že njihovi starši. V skladu s koalicijsko zavezo tako danes s predlogom tega zakona zagotavljamo hkratno prejemanje državne štipendije in Zoisove štipendije. S predlagano spremembo zakona bomo dijakom in študentom, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja in hkrati dosegajo tudi izjemne dosežke, omogočili prejemanje obeh štipendij. Prejeli pa bodo lahko dodatke, ki pripadajo le eni štipendiji, in sicer dodatek za bivanje, dodatek za uspeh in dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami. Veseli me, da bomo s tem predlogom zakona tako naše mlade na nek način, za ves trud, ki ga vlagajo v šolanje, vsaj malo nagradili, predvsem pa omogočili enaka izhodišča za ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja,

Spoštovani, hvala za besedo. Kot je že moja kolegica v stališču povedala, je danes zelo pomemben dan. Danes uresničujemo koalicijsko zavezo, ki govori o tem, da bomo dijakom in študentom iz socialno šibkih družin, ki imajo hkrati izjemne dosežke, omogočili prejemanje državne in Zoisove štipendije hkrati. Obe štipendiji pokrivata različna področja in dejansko ni razloga, zakaj bi nekdo, ki dosega oba pogoja, moral izbirati med štipendijama. Zato še enkrat ponosno povem, da to sedaj odpravljamo. Poleg ukinitve izključevanja štipendij se ureja tudi pristojnost in financiranje štipendijske politike Ad future iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Še bolj pomembno pa je, da se s to novelo odpravlja sprejet zakon za urejanje položaja študentov prejšnje vlade, ki bi štipendije s 1. 1. znižal. Z našo novelo zakona namreč odpravljamo to napako in omogočamo uskladitev višine državnih štipendij glede na posamezen dohodkovni razred. Najvišja višina državne štipendije se bo tako lahko ohranila na ravni 258 evrov, medtem ko bi se z ureditvijo prejšnje vlade znižala na 244 evrov. Odločbe, ki so jih nekateri že dobili, tako z našim ukrepom ne bodo veljale. Zato še enkrat ponavljam, vse rešitve gredo v prid študentom in dijakom, kar pozdravljajo Študentska in Dijaška organizacija Slovenije, Mladinski svet, Državni svet ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Najlepša hvala za besedo. Danes je res pomemben dan, ne samo za študente, tudi za dijake in na splošno za mlade. v današnjem predlogu novele Zakona o štipendiranju urejamo tri pomembne stvari. Prva je ta, da bomo s prehodnimi določbami preprečili, da bi se z letom 2024 štipendije v bistvu v bistvu zaradi obstoječe zakonodaje znižale, ampak v bistvu zdaj zagotavljamo to, da se bodo ustrezno uskladile in da ne bo nihče prikrajšan. Druga pomembna točka so Zoisove štipendije in državne štipendije. Kot je bilo rečeno, z novim šolskim letom 2024/2025 dijakom in študentom ne bo več treba izbirati med tem, ali se jim bolj splača vzeti Zoisovo štipendijo ali državno štipendijo. Vemo, da je Zoisova štipendija namenjena nagrajevanju tistih, ki imajo zares izjemne dosežke, in zato ne sme biti stvar nek socialno ogrožen dijak ali študent zasluži državno ali Zoisovo štipendijo. Torej, z novim šolskim letom 2024/2025 boste lahko dijaki in študentje, ki ste izjemni in si zaslužite Zoisovo štipendijo, prejemali tudi državno, če prihajate iz socialno ogroženih družin. Pri Zoisovih štipendijah naj še omenim dve pomembni stvari, namreč bolje urejamo pridobivanje Zoisove štipendije za tiste, ki to uveljavljajo na podlagi znanstvenega prispevka,

vloge za prejemanje Zoisove štipendije, boste lahko imeli še čas, da se prispevek vpiše v COBISS, podaljšan do konca koledarskega leta, torej do konca decembra. To pomeni, da se bodo preprečili da se bodo preprečili tisti primeri, ko se recimo nek prispevek ne uspe pravočasno vpisati v sistem COBISS in zaradi tega potem izpadete iz upravičenosti do Zoisove štipendije. Potem se dodajajo med izjemne dosežke še natančneje selekcijska tekmovanja in pa interesna Tekmovanja. Selekcijska so namenjena bolj področje področju znanstvenim disciplinam, interesna pa zlasti deficitarnim poklicem. Pri interesnih tekmovanjih bo minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje, s sklepom določil, katera so tista interesna tekmovanja, ki so res najbolj kakovostna in primerljiva z ostalimi izjemnimi dosežki. Zadnje področje, ki pa se bo urejalo z letom 2025/2026, pa je področje štipendiranja Ad futura. Gre za štipendije, ki ki podpirajo mednarodno mobilnost dijakov in študentov, in sicer bosta ponovno sredstva za štipendije Ad futura zagotavljala Ministrstvo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Ministrstvo za visoko šolstvo, poleg tega pa bosta tudi ti pristojni ministrstvi urejali pogoje, merila, vsebino pogodbe o štipendiranju in pa izplačila štipendij, tako da bo veliko bolj ciljno usmerjeno to štipendiranje za dodatna izobraževanja naših študentov v tujini. Bodo pa tudi bolj ažurno izplačane te štipendije, kar je trenutno bistvu v celoti uresničujemo koalicijsko zavezo, pa tudi zavezo Gibanja Svoboda, da vlagamo v razvoj visoko

Hvala za besedo. Rad bi samo pojasnil tisto, k čemur me je pozval poslanec Miha Kordiš. Torej še enkrat, maja leta 2022 je bil sprejet Zakon za urejanje položaja študentov, ki je v absolutnih zneskih določil zneske štipendij za let 2023 in potem 2024. Marca 2023 so se po zakonu štipendije uskladile z inflacijo. Ta je bila posebej visoka, 10,3 %, in zato so štipendije za leto 2023 presegle vrednost, ki jo je tisti zakon predvidel za leto 2024, če bi torej ta zakon obveljal, bi se z letom 2024 štipendije znižale. Študentje, prejemniki štipendij, torej štipendisti, morajo do določenega datuma prejeti odločbe o svojih štipendijah in te odločbe so lahko izdane samo na podlagi veljavne zakonodaje. In veljavna zakonodaja, tudi v tem trenutku še, predvideva znižanje teh štipendij s 1. 1. 2024. Takoj ko bo ta zakon potrjen, sprejet in vpisan v Uradni list, bo obstajala zakonska podlaga za nove odločbe in takrat bodo štipendisti tudi prejeli nove odločbe z ustreznimi zneski, torej brez znižanja štipendij. Toliko za pojasnilo. Hvala. Hvala. Sprašujem, če želi še kdo k 6. členu in amandmaju? Vidim, da je še interes. Odpiram prijavo, prosim za prijavo, kdor želi. Imamo samo enega prijavljenega. Gospa Vera Granfol, imate besedo. VERA GRANFOL (PS Svoboda): Hvala lepa za besedo. Tako kot smo že slišali, z novim šolskim letom bodo lahko dijaki in študentje prejemali Zoisovo in državno štipendijo. Zdaj se seveda ti dve štipendiji izključujeta in to v praksi pomeni, da so se morali mladi, ki so upravičeni do obeh štipendij, opredeliti, katero štipendijo bodo prejemali. Torej gre za dve različni štipendiji, ena beleži nadpovprečne rezultate dijakov, druga pa se nanaša zgolj na materialni status, v kateri dijak oziroma študent živi. ob tem opozorila na trenutno situacijo, prejela sem namreč kar nekaj sporočil, to kar je kolegica Sara že tudi prej omenila, da izplačevanje teh štipendij oziroma odločbe, ki prihajajo, niso dovolj ažurne. Tako na primer imam sporočilo: »Vloge za nadaljnje prejemanje se obravnavajo po vrstnem redu glede na datum prejema. Vlogo,« ki jo imam pred sabo, piše, »smo prejeli 25. avgusta 2023 in vloge s tega dne zaenkrat še niso prišle na vrsto za obravnavo. Trenutno se obravnavajo vloge, prejete v sredini avgusta.« Ta odgovor je bil prejet 30. oktobra. Sem se pozanimala, ali je sedaj zadeva že rešena – mislim, da je na voljo 60 dni in zadeva še vedno ni rešena.

tu naredili korak naprej tudi v bodoče, da se te zadeve ne bi tako dolgo reševale. Hvala lepa.

časovnega sosledja se je včeraj obeležila 12. obletnica zasedbe Filozofske fakultete, ki jo je sprovedla takrat naša generacija. Zakaj to omenjam, je, ker smo takrat organizirani študentke in študenti nastopili z zahtevo po univerzalnih štipendijah. Torej ne da se pogovarjamo o Ad futura štipendijah, Zoisovih štipendijah, državnih štipendijah in tako, ampak da vidimo prihodnost štipendijske politike v tej državi na način, da obstaja samo ena štipendija, primerno visoka, ki bi jo prejeli vsi študentke in študentje. Lahko rečemo temu neke vrste univerzalnega temeljnega dohodka za študente. Danes, 12 let kasneje še vedno mislim, da je to pot in smer, po kateri moramo hoditi. Seveda, nemudoma se najdejo hudičevi advokati, ki rečejo, ja, pa zakaj bi otroci iz bogatih družin prejemali štipendije, a nimajo že tako vsega dosti. Vsem tovrstnim skeptikom odgovarjam s tem, da si tudi otroci iz močnejših socialnih okolij zaslužijo iti od doma, iskati svojo pot, najti svojo srečo in ne biti odvisni od očka in mamice. Kogarkoli to morda moti na ravni družbene pravičnosti z vidika javnih financ, pa nadalje odgovarjam, da ima država svoj sistem davkov. In ravno davki, pravični davki so temelj polnjenja socialne države, skozi katere zagotavljamo družbeno mobilnost in izenačevanje možnosti za študentke in študente med njihovim študijem, da, tudi z vzpostavljanjem štipendijske politike. Še ena stvar, skozi katero je šla moja generacija, pa so bile neprestane zamude pri izstavljanju odločb in nato še prejemanju štipendij. Tudi sam sem Zoisov štipendist in mislim, da je bila v enem letu, takrat ko je bilo najhujše z vsemi temi zamudami, situacija taka, da sem prvo tranšo štipendije za več mesecev nazaj dobil šele januarja. Študentje smo takrat noreli, si pulili lase, organizirali proteste in to, vem pa, da se je potem v kasnejših letih z angažmajem raznoterih garnitur na Ministrstvu za delo mic pa po mic ta situacija začela izboljševati. tudi moje vprašanje za državnega sekretarja na tem mestu, kakšna je slika v tem trenutku. Vem, da, saj pravim, več let zaporedoma je zdaj vedno boljše pa boljše, mic po mic boljše. Zanima me, kakšna je ta slika v tem hipu, sploh ker imamo nov administrativni zaplet, ki izhaja iz tega, da se štipendijska politika in višina štipendij v tem trenutku določa v dveh različnih zakonih, en zakon je Zakon za urejanje položaja študentov, drug je Zakon o urejanju pravic iz javnih sredstev. In zaradi tega, ker naša intervencija v štipendijsko politiko iz koalicije v parlamentu še ni prestala zakonske obravnave, v tem hipu študentje prejemajo odločbe z zneski, ki so nižji, kot bi sicer morali biti. tukaj prosil za neko širše pojasnilo, kje smo trenutno kot država z izgrajevanjem administracije procesiranja štipendij zato, da pohitrimo postopke obravnave vlog, da pohitrimo postopke izstavljanja odločb in konec koncev potem tudi nakazil štipendij na TRR-je študentov.

kadrovsko okrepitvijo. Težava je v osnovi v tem, ista kadrovska sestava, ki pokriva vse naloge tega sklada, JŠRIPS, ki, kot rečeno, ima več različnih zadolžitev, pa še niti v imenu nima vseh, mora naenkrat jeseni obravnavati ogromno število vlog, ki pač pridejo takrat. Jasno, to je situacija, ki jo poznamo že desetletja. Je pa tudi tako, da je to zadevo težko reševati z nekim sezonskim povečanjem delovne sile. Poskušamo si včasih pomagati tudi z zunanjimi izvajalci, ki pri tem pomagajo. Letošnja situacija je pa specifična ravno zaradi že opisane opisane zadrege. Torej, imamo zakon iz maja 2022, ki predvideva odločbe v eni višini in te je bilo treba izdati. Potem prihaja za novi zakon. Na tiste odločbe smo pa že prejeli tudi pritožbe študentov. Torej, zakaj zdaj nižji znesek? Tudi te pritožbe je bilo treba rešiti. Torej, poleg že itak jeseni povečanega obsega dela se letos ta zavod sooča še s tem, da mora dvakrat izdajati odločbe in potem še reševati pritožbe, ki bodo seveda itak rešene na ta način, da bo izdana nova odločba, ampak na pritožbo je kljub temu treba odgovoriti. Torej se strinjam, kup ene administracije in birokracije. S sprejetjem tega zakona se bo ta zadeva delno izboljšala. Znova pa seveda tudi pozivam k posluhu

So dnevi in trenutki, ko o tistih, ki jim življenje ni najbolj naklonjeno, veliko govorimo in prav je, da s tem področjem dajemo študentom sredstva za neodvisnost, samostojnost, tako kot je rekel predlagatelj. Zgodba je izrazito podpore vredna. Moramo pa nameniti posebno pozornost tudi področju, ki ga je pravkar omenil državni sekretar, da nam seveda administrativni sistem deluje še bolje, hitreje in učinkoviteje. Recimo informacija, za nadgradnjo zdravstvenega sistema smo kot koalicija, kot vlada pripravili tudi sistem 110 štipendij za področje zdravstva v skupnem znesku 360 tisoč evrov, in sicer gre za 20 štipendij za poklic doktor medicine, 20 štipendij diplomirana medicinska sestra, 50 tehnik zdravstvene nege in pa 20 bolnišnični negovalec. In tudi tu se vidi, sredstva so zagotovljena. Razpis, izvedba pa v sistemu čaka. Dajmo res vse od sebe, da bomo čim hitrejši in pa čim učinkovitejši. Hvala. Želi še kdo? Ugotavljam, da ne pri 6. členu, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 9. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica in amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Še kdo?

Čisto nekako tako logično sosledje je, da bo zakon potem začel veljati v drugi polovici decembra letošnjega leta in zdaj pomagamo vladi oziroma vladni koaliciji, da res do roka spremeni podzakonske akte tako, da bodo tisti, ki se bodo začeli prijavljati na nove Zoisove štipendije, po navadi je razpis 15. junija,

šest mesecev prestavljamo na štiri mesece in mislim, da bo potem tudi vse nomotehnično in tudi organizacijsko bolj pravilno. Hvala. Levica): Predsedujoči, hvala za besedo. Zdaj ta predlog, ki je prišel s strani Poslanske skupine SDS, lahko rečem, da ga berem dobronamerno in ga vsebinsko tudi pozdravljam, administrativno pa, kot stojijo naši informacijski sistemi in vsa administracija, ki je odzadaj, v tem trenutku ne bi preveč drezal v ta sistem. Ravnokar smo se več deset minut pogovarjali o situaciji, ki jo imamo na področju sploh procesiranja štipendijskih vlog, izstavljanja odločb, nakazovanja štipendij, in v tej specifični situaciji tudi pritožb, ki so jih študenti upravičeno sprožili na podlagi tega križanja dveh zakon z dvema različnima opredeljenima višinama štipendij, zaradi katerih bo administracija tu še dodatno obremenjena. Tako da je to pravzaprav tudi razlog, da ta zakon o štipendiranju prihaja razmeroma pozno v realizacijo, v zaključek obravnave v Državnem zboru, ker smo ga prej več mesecev sestavljali skupaj, pa nismo sploh imeli kakšnega silnega političnega problema, samo misliti zakonske določbe skozi administracijo, ki jih potem mora izvajati na štipendijskem področju, je tu nekaj ključnega in to zahteva precej razmisleka o prilagoditvi procesov, precej usklajevanja različnih institucionalnih gradnikov in tako naprej. Ne glede na to, za kako razmeroma majhno spremembo na podlagi štipendijskih pravic za študente gre, to za sabo potegne kalibracijo kar velikega dela administracije in konec koncev tudi informacijskega sistema. Zakaj ne preveč napenjati tega administrativnega in informacijskega sistema, smo pa konec koncev lahko videli ta teden, ko smo imeli tu celo dramo, ko so nam odpovedale glasovalne naprave. Dajmo zelo, zelo s tresočo roko šraufati po naših podlagah, ki urejajo socialne pravice v tej državi, zato da ne bodo na koncu dneva potem študenti ostali še brez kakšne štipendije, ki bi jim prišla prav, ki bi jo rabili in ki bi jim pripadala, namesto da bi dobili poleg državne še Zoisovo štipendijo, zraven pa še povišano vrednost te štipendije v danih razmerah draginje. Tako da temu amandmaju iz vseh navedenih razlogov, problemov, ki jih prinaša na izvedbeni ravni, nasprotujem. Hvala.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 V razpravo dajem amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica za novi 9.a člen. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo o tem členu. V razpravo dajem 12. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. Ker ne želi nihče razpravljati, zaključujem razpravo pri tem členu. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 9. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v okviru rednega postopka. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, državnemu sekretarju gospodu Igorju Feketiji. Izvoli. Pozdravljeni še enkrat! Pred vami je vladni predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Letos in naslednje leto sicer načrtujemo celovito prenovo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vendar pa smo spomladi letos sprejeli paket ukrepov, s katerim poskušamo omiliti vpliv nesorazmernega povišanja cen, zlasti nekaterih blagovnih skupin, na blaginjo vseh upokojencev in še posebej dveh najranljivejših skupin, to so ovdovele upokojenke in upokojenci in invalidi v upokojenskih gospodinjstvih. Kljub pripravi sistemskih sprememb so torej prepoznali nekatere vidike sistema skrbi za upokojence in invalide, ki smo jih želeli nasloviti že prej. Izplačilo povečanega dela prejemka in zimski dodatek sta urejena v Zakonu o izvajanju proračuna Republike Slovenije, v tem zakonu pa sta zagotovljeni še dve spremembi, ki gresta v to smer. Prvič, zagotovljena vdovska pokojnina ta je namenjena vdovam in vdovcem, ki imajo poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do svoje predčasne starostne ali invalidske pokojnine. Njena višina bo po predlogu enaka znesku zagotovljene pokojnine, ki trenutno znaša 700 evrov, in se bo nato usklajevala enako kot pokojnine. Vloženi amandmaji s strani koalicijskih poslanskih skupin osnovno besedilo člena nekoliko spreminjajo, in sicer tako, da se bo vdovam oziroma vdovcem, ki izpolnjujejo te pogoje, zagotavljala pokojnina v višini seštevka lastne starostne, predčasne ali invalidske pokojnine in zneska osnove za odmero vdovske pokojnine, ampak največ do usklajenega zneska zagotovljene pokojnine. Torej, povedano preprosteje, ta predlog amandmaja preprečuje situacije, ko bi vdova ali vdovec prejemala višji znesek, kot sta ga imela prej oba partnerja skupaj. Drugič, izračun pokojninske osnove za delovne invalide, ki ostanejo vključeni v zavarovanje za krajši delovni čas, ker iz zdravstvenih razlogov niso sposobni opravljati dela s polnim delovnim časom, in za ta čas prejemajo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja, se pri upokojitvi nekoliko spreminja. Po sedanji ureditvi se takim zavarovancem pri upokojitvi v pokojninsko osnovo upoštevajo plača oziroma zavarovalne osnove za krajši delovni čas plus nadomestilo, ki je že bilo odmerjeno od pokojninske osnove, zato so bili takšni zavarovanci doslej na slabšem. Da ne bi več prihajalo do prikrajšanja že tako ranljive skupine zavarovancev, sledijo zakonske spremembe. Torej zopet povedano preprosteje, namesto da bi se pokojnine odmerjale od dejanskega prejemka, torej plače za polovični delovni čas in nadomestila, se odmerjajo od plače, ki bi jo prejemali, če bi delali za polni delovni čas. To posledično pomeni višjo osnovo za odmero pokojnine. Zakon tudi vzpostavlja pravno podlago za minimalno potrebno sistemsko proračunsko financiranje vzdrževanja in posodabljanja mikrosimulacijskih modelov, ki jih pripravlja Inštitut za ekonomska raziskovanja. Vzpostavlja se prilagoditev Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja zaradi sprememb predpisov na področju obračuna davčnih odtegljajev od plače in nadomestil plače in s tem ureditev prijav, ki jih FURS posreduje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Predlog tudi omogoča pravne podlage za zagotavljanje pridobivanja določenih podatkov od posamičnih organov, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje potrebuje za nemoteno izvajanje obveznega pokojninskega invalidskega zavarovanja. Prinaša tudi pravne podlage za uskladitev določb Zakona o pokojninskem invalidskem zavarovanju z novimi mednarodnimi računovodskimi standardi in pa dodaten pogoj glede doseganja rezervacij za nedoseganje zajamčenega donosa na področju prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ta bo poskrbel, da bodo pogoji delovanja ponudnikov prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja bolj enakovredni, doslej je namreč prihajalo do neenakih obremenitev specializiranih ponudnikov tovrstnega zavarovanja in tistih, ki so del večjih finančnih sistemov oziroma ustanov. Mnenje k predlogu je podala tudi Zakonodajno-pravna služba, ki zajema splošno mnenje in mnenje k posameznim členom. Verjamemo, da so predlagani amandmaji koalicijskih poslanskih skupin v največji možni meri sledili tem pripombam, ministrstvo pa se bo po

in invalide. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku gospodu Mihi Kordišu. Izvoli. Spoštovani! Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 20. seji kot matično delovno telo obravnaval novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Po dopolnilni obrazložitvi predlagatelja je predstavnica Zakonodajno-pravne službe pojasnila, da nekatere rešitve vnašajo odstopanja od samega sistema z namenom večjega socialnega korektiva in da se s predlogom zakona posega v temeljna načela sistema obveznega zavarovanja. Pravice namreč izvirajo iz dela, kar pomeni, da je zavarovančevo delo oziroma plačilo zanj podlaga za višino prispevkov in odmero ter obseg pravic, ki iz tega izvirajo. Pri tem pa sta pomembni še načeli vzajemnosti in solidarnosti. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in pojasnil, da komisija predlog zakona podpira. Svoja stališča so predstavili tudi drugi vabljeni na sejo. Predstavnik Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je poudaril, da institut zagotovljene vdovske pokojnine obstaja že od leta 1992. Ta institut se je ohranil tudi v ZPIZ-1, leta 2011 pa je ob reformi pokojninskega sistema izpadel. Izpostavil je še, da ni korektno, da bi nekdo dobil zagotovljeno pokojnino, vdovsko ali sorazmerni del vdovske, ima pa prejemke tudi iz tujine, zato je bil za odpravo te anomalije vložen amandma koalicijskih poslanskih skupin. Predstavnica Sindikata upokojencev Slovenije je poudarila, da podpirajo spremenjeno ureditev za vdovske pokojnine, pa tudi amandmaje poslanskih skupin koalicije. V razpravi so razpravljavci, ki so predlogu zakona izrazili podporo, izpostavili, da povprečna vdovska pokojnina brez sorazmernih delov znaša 613 evrov, povprečna starostna pokojnina pa 928 evrov in že med njima gre za veliko razliko. Tveganje revščine je največje v enočlanskih upokojenskih gospodinjstvih in v večjem delu gre za upokojenke. S predlogom zakona se naslavlja le tiste skupine, ki pomoč najbolj potrebujejo, zato podpirajo rešitve, ki izboljšujejo položaj vdov in vdovcev ter invalidov. V največji stiski so trenutno vdove, ki živijo na podeželju, in prav je, da prejmejo razliko, če so upravičene do vdovske pokojnine in ta ne dosega višine zagotovljene pokojnine. Spomnili so še, da bodo upokojenci prejeli dodatek k pokojnini v mesecu novembru in decembru v višini 1,8 % pokojnine. Razpravljavci, ki predloga zakona niso podprli, vendar mu tudi niso nasprotovali, so izpostavili, da bi morala Vlada reševati položaj vseh tistih, katerih pokojnina je nižja od 700 evrov, in takih oseb je skoraj 110 tisoč. Obravnavani predlog novele naslavlja le manjši del te skupine in rešuje težave le nekaj tisoč upokojencev. Izpostavili so, da se je že večkrat parcialno poseglo v pokojninsko zakonodajo in je tako načelo solidarnosti postalo prevladujoče. Če je nekdo delal 40 let in je samski ter plačeval prispevke od najnižje osnove, bo dobil enako kot pa nekdo, ki ni delal 40 let in bo sedaj imel zagotovljeno vdovsko pokojnino. Z elementi solidarnosti je treba poskrbeti za vse najranljivejše skupine in ne samo za en del teh. Glede financiranja Inštituta za ekonomska raziskovanja pa so izpostavili, da področje delovanja tega inštituta ne sodi v zakon, ki ureja pokojninsko zavarovanje. Odbor je po zaključeni razpravi glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Pripravljeno je tudi besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji in ki ga obravnavamo danes. Hvala. Hvala. Prehajamo na predstavitve stališč poslanskih skupin. Najprej dobi besedo Poslanska skupina Svoboda, zanjo mag. Dean Premik. Izvoli.

in bistveno prispevamo k izboljšanju njihovega gmotnega in socialnega položaja. Podatki so zaskrbljujoči in so odraz političnih odločitev zadnjih 30 let, zato smo s predlaganimi spremembami naslovili tisti skupini, ki sta v tem trenutku v najslabšem socialnem položaju in je naša pomoč najbolj potrebna, govorimo o invalidih in o vdovah. Za delovne invalide, ki delajo krajši delovni čas in se bodo upokojili od 1. januarja 2024 dalje, zvišujemo osnovo za odmero dohodnine. Pri odmeri pokojnine bo tako upoštevan dohodek, ki bi ga prejemali, če bi delali za polni delovni čas. Prepričani smo, da bo s predlagano ureditvijo izkazan večji interes po podaljšanju delovne aktivnosti delovno zmožnih invalidov. Najbolj pomembno pa je, da bodo na ta način ohranili socialni status in bistveno izboljšali finančni položaj. Vsi se zavedamo, da je položaj invalidov težak, zato so ukrepi, ki pomenijo izboljšanje njihovega statusa, edini pravilni in nujno potrebni. Po dostopnih podatkih in raziskavah je tveganje revščine največje pri enočlanskih upokojenskih gospodinjstvih, v večini primerov gre za ženske, upokojenke oziroma vdove. Zato kot dodaten socialni element znotraj sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja uvajamo institut zagotovljene vdovske pokojnine, ki sta ga oba pokojninska zakona, veljavna pred današnjim, že poznala. Vsi, ki prejemajo vdovsko pokojnino in so hkrati upravičeni do predčasne starostne ali invalidske pokojnine, bodo sedaj prejemali vsaj toliko, kot znaša zagotovljena pokojnina. Novembra ta znesek znaša 700 evrov. O koliko upravičencih govorimo, 8 tisoč, 9 tisoč, se zdi v tem trenutku neprimerno razpravljati. Naš cilj je, da poskrbimo za najranljivejše in da bodo prejemali tisti minimalni znesek, ki jim omogoča dostojno življenje. predvideva tudi vzpostavitev pravne podlage za minimalno potrebno sistemsko proračunsko financiranje vzdrževanja in posodabljanja mikro-simulacijskih modelov Inštituta za ekonomska raziskovanja. Ob tem naj poudarim, da je predviden znesek namenjen izključno vzdrževanju omenjenih modelov, ki jih je inštitut razvil za vsakokratno vlado, še posebej za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Med spremembami naj omenim še prilagoditev Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja zaradi sprememb predpisov na področju obračuna davčnih odtegljajev od plače in nadomestil plače in s tem ureditev prijav, ki jih Furs posreduje Zpizu. V predlogu zakona se vzpostavljajo še pravne podlage za uskladitev določb ZPIZ-2 z novimi mednarodnimi računovodskimi standardi. Določa se tudi dodaten pogoj glede doseganja rezervacij za doseganje zajamčenega donosa na področju prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, s čimer se izenačuje pogoje delovanja vseh izvajalcev tako imenovanega drugega stebra pokojninskega zavarovanca in izvajalce, ki imajo v ozadju banke. V Poslanski skupini Svoboda načeloma nismo najbolj naklonjeni parcialnim posegom v pokojninsko zakonodajo, zlasti ob dejstvu, da se na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja pripravljajo sistemske rešitve. A po drugi strani se zavedamo, da je za vdove, vdovce, invalide vsak dan izgubljen dan, zato se lahko prav vsi v dvorani strinjamo, da je treba zaznane pomanjkljivosti odpraviti v najkrajšem možnem času. Da nam ni vseeno za najranljivejše v naši družbi, govorijo tudi že sprejeti ukrepi aktualne vlade. S sorazmernim dvigom pokojnin v mesecu novembru in decembru za 1,8 % bo izpolnjena naša zaveza – zagotovljena pokojnina bo tako do konca leta znašala 700 evrov. Upravičenci do letnega dodatka bodo v decembru prejeli zimski letni dodatek, ki bo znašal 40 % letnega dodatka. Januarski uskladitvi pokojnin za 8,2 % bo sledila še februarska redna uskladitev pokojnin v skladu s pokojninsko zakonodajo. Poslanska skupina Svoboda bo predlagane spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki izboljšujejo socialni položaj naših prebivalk in prebivalcev, soglasno podprla. Hvala lepa. Hvala. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila mag. Karmen Furman. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem v dvorani! V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke na vse hujše stiske slovenskih upokojencev opozarjamo praktično skozi ves mandat te vlade. Tako smo med drugim v mesecu maju letošnjega leta zahtevali sklic izredne seje Državnega zbora s predlogi priporočil za izboljšanje njihovega vse slabšega socialnega in gmotnega položaja. V sprejetje smo predlagali sedem priporočil, med njimi tudi popravek vdovskih pokojnin v višini zagotovljene pokojnine, ki ga s spremembo zakona torej obravnavamo danes. Naši predlogi celovitih rešitev, ki bi blažili stisko vseh in ne zgolj nekaterih upokojencev, ki prejemajo pokojnino pod pragom tveganja revščine, s strani koalicijskih poslancev takrat niso dobili podpore. Na podlagi te naše pobude pa se je Vlada kasneje odločila za popravek, a na žalost zgolj vdovskih pokojnin, kar torej obravnavamo. Zato pa je treba hkrati povedati, da ste s tem zakonskim predlogom pozabili na več sto tisoč drugih upokojencev, ki trenutno prav tako prejemajo pokojnino krepko pod pragom revščine. Spoštovana koalicija, naj vas spomnimo, da se tudi za temi številkami skrivajo zgodbe ljudi, ki so v vse večjih stiskah. Tudi oni bodo morali plačevati elektriko, vodo, ogrevanje, hrano in te položnice zlasti na zimo ne bodo nič nižje kot v tistih gospodinjstvih, ki jim danes s tem predlogom sicer malce lajšate položaj. Zaskrbljujoč je namreč podatek, da od skoraj 633 tisoč upokojencev, ki so v preteklem mesecu prejemali starostno, delno invalidsko, družinsko ali vdovsko pokojnino, kar 51 % upokojencev, torej več kot polovica, svojo pokojnino prejema nižjo od praga tveganja revščine. Povprečna pokojnina tako praviloma ne dosega niti praga tveganja revščine, pokojnina za polnih 40 let delovne dobe pa je trenutno že skoraj 130 evrov nižja od zneska praga revščine, ki trenutno znaša 827 evrov. Dejstvo je torej, da so upokojenci pod vašo vlado prikrajšani in vse bolj revni, kot koalicija pa se več kot očitno ne trudite realizirati lastnih zavez. Ob prevzemu vodenja Vlade ste ljudem veliko obljubljali, med drugim tudi upokojencem. V svojem programu za delo 2022–2026 ste se zavezali, da jim boste zagotovili dostojne pokojnine in varno starost. S predlagano uvedbo parcialne rešitve pa jih sedaj celo delite na prvo- in drugorazredne. Rešujete zgolj najnižje vdovske pokojnine, spregledani pa so številni drugi revni upokojenci, kot so na primer uživalci invalidskih in kmečkih pokojnin, ki danes v povprečju prejemajo pokojnino v višini borih 317 evrov. Po prvotnem predlogu tega vladnega zakona bi se pokojnine dvignile manj kot 3 % upokojencev, natančneje 2,8 % tistim, ki imajo danes pokojnino nižjo od praga revščine. Glede na koalicijski amandma, ki je na novo vpeljal še dve izjemi, s tem pa krog prejemnikov zagotovljene vdovske pokojnine še zožil, pa danes pravzaprav niti ne vemo, koliko bo tistih upokojencev, ki bodo s predlagano rešitvijo vsaj malce lažje prebrodili prihajajočo zimo. Ker pa ste v zakon po že znani vaši praksi vrinili še podtaknjenec, ki ga tudi po mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora v predlogu niti ne bi smelo biti, smo v Poslanski skupini SDS vložili amandma za črtanje 2. člena. Ta namreč omogoča neposredno financiranje Inštituta za ekonomska raziskovanja v višini 120 tisoč evrov. Spoštovani! Čeprav predlog zakona prinaša malce boljšo rešitev, a le za ozek ozek krog upokojencev, natančneje 2,8 % prejemnikov najnižjih pokojnin, pa z zakonskimi predlogi državljanov, v tem primeru upokojencev, nikakor ne smete deliti na prvo- in drugorazredne. Ob takšnih predlogih se namreč lahko več sto tisoč upokojencev, ki so bili ob tem povsem spregledani, upravičeno počuti manj vredne in pozabljene. Prav bi bilo, da se, če so predlagane sistemske rešitve, s katerimi bi se olajšal položaj vsem, ki so se zaradi nizkih pokojnin v starosti svojega življenja znašli na pragu revščine, na predlagatelje takšni predlogi tudi podprejo. Nenazadnje bi s svojo podporo našim sistemskim predlogom lahko izpolnili lastne koalicijske zaveze, prihajajoča zima pa bi bila lažja prav za vse prejemnike najnižjih pokojnin.

V predlogu je predvideno, da se bo pri odmeri pokojnine delovnim invalidom, ki so delali krajši delovni čas, kot osnova upošteval dohodek, ki bi ga prejemali, če bi delali za polni delovni čas. To pomeni, da bo pokojnina delovnih invalidov nekoliko višja. Ukrep bo veljal za invalide, ki se bodo upokojevali od 1. januarja 2024. Ureja se tudi plačevanje prispevkov od dohodkov iz drugega pravnega razmerja, in sicer se sledi usmeritvi Vrhovnega sodišča. Osnova za plačilo prispevkov bo po novem določena tako, da se plačilo za opravljeno delo oziroma storitev, vključno s povračili stroškov v zvezi z opravljenim delom oziroma storitvijo, zmanjša za normirane stroške v višini 10 % dohodka. Obenem se določa, da se v zavarovalno dobo šteje obdobje, ugotovljeno na podlagi skupnega letnega zneska vseh prejemkov iz drugih pravnih razmerij, od katerih so bili dejansko tudi plačani prispevki in ne samo obračunani. Zakon pa prinaša tudi novost glede najnižjih vdovskih pokojnin. Vdova ali vdovec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do vdovske pokojnine in pogoje za pridobitev pravice do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine bo lahko prejel pokojnino v višini seštevka lastne pokojnine in osnove in osnove za odmero vdovske pokojnine, vendar največ do višine zagotovljene pokojnine. V seštevku se bo upošteval tudi znesek pokojnine, ki jo vdova ali vdovec prejema od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina vdovske pokojnine se je zdaj z amandmaji uredila tako, kot je s svojim sklepom predlagal Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Se pravi, vdova ali vdovec bo lahko prejemal lastno pokojnino in vdovsko pokojnino, vendar največ do zneska zagotovljene pokojnine, ki trenutno znaša 687,75 evra. Po začetku uporabe zakona, to je od 1. januarja 2024 naprej, bo lahko prejemnik vdovske pokojnine vložil zahtevo za uveljavitev pravice do zagotovljene vdovske pokojnine. Če jo vloži v šestih mesecih od začetka uporabe zakona, mu zagotovljena vdovska pokojnina pripada od začetka uporabe tega zakona, sicer pa od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve. V Novi Sloveniji smo naklonjeni zvišanju najnižjih vdovskih pokojnin in predlagano rešitev tudi podpiramo. Ne strinjamo pa se z dopolnilom, ki so ga vložile koalicijske stranke glede uveljavljanja vdovskih pokojnin. Amandma predvideva, da bo lahko sedanji prejemnik vdovske pokojnine vložil zahtevo za uveljavitev pravice do zagotovljene pokojnine samo do konca leta

Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Tokratna novela zakona, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prinaša dve poglavitni rešitvi, ki bosta zagotovili večjo socialno varnost tistih upokojencev, ki prejemajo najnižje pokojnine. Prva rešitev se nanaša na ureditev zagotovljene vdovske pokojnine, ki predstavlja dodatni socialni korektiv znotraj sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zagotovljena vdovska pokojnina bo namenjena vsem vdovam in vdovcem, ki imajo poleg vdovske pokojnine tudi pravico do svoje lastne pokojnine, ki je lahko predčasna, starostna ali invalidska. S tem bomo zagotovili večjo socialno varnost predvsem starejšim samskim ženskam, za katere že dolgo časa ugotavljamo, da so najbolj izpostavljene tveganju revščine, ker predstavljajo največji delež tistih upokojencev, ki prejemajo najnižje pokojnine. V preteklosti so ženske namreč pogosto zapuščale trg delovne sile ali opravljale delo s krajšim delovnim časom zaradi skrbi za otroke in družino. povprečju so prejemale tudi nižje plače ali pa v manjši meri zasedale vodstvena oziroma vodilna mesta, kar pa na koncu vse skupaj vpliva tudi na višino pokojnine. Obstaja tudi večja verjetnost, da starejše ženske preživijo svoje partnerje, saj je njihova življenjska doba še vedno daljša od moških, zaradi česar so v povprečju pokojnino prejemale dlje kot moški. Zato ženske pogosto na stara leta živijo same in ker s svojo pokojnino ne zmorejo več pokriti vseh nujnih življenjskih stroškov, so toliko bolj izpostavljene tveganju revščine. Druga bistvena sprememba zakona pa se nanaša na nov način izračuna pokojninske osnove pri upokojitvi, če je bil zavarovanec zaposlen za polovični delovni čas in je prejemal delno invalidsko nadomestilo. Po novem se bo kot osnova za izračun pokojnine upošteval dohodek, ki bi ga delovni invalid prejemal, če bi delal za polni delovni čas. Z novo ureditvijo ne bomo zagotovili samo večje socialne varnosti delovnih invalidov, ko se enkrat upokojijo, ampak jih bomo tudi spodbudili k večji delovni aktivnosti in k podaljšanju obdobja, ko so vključeni na trg delovne sile, kar bo imelo pozitiven vpliv tudi na druga področja njihovega življenja. Poleg teh dveh ključnih rešitev novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju prinaša še nekatere manjše spremembe, ki se nanašajo na upoštevanje zavarovalne dobe samo v primeru, da so bili plačani prispevki, plačilo prispevkov od dohodkov, doseženih na podlagi drugega pravnega razmerja, in minimalna potreba financiranja Inštituta za ekonomska raziskovanja za pridobitev podatkov, ki so namenjeni oblikovanju politik na področju pokojninskega zavarovanja in socialnih transferjev. Predvidevana je tudi prilagoditev predpisov spremembam na področju obračuna davčnih odtegljajev plače in nadomestil za plače ter pravna podlaga za zagotavljanje različnih podatkov, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje potrebuje za učinkovito izvajanje svojih nalog.

Predsedujoči, hvala za besedo. Če smo pri prejšnji točki obravnavali ukrep iz naslova malih koristnih stvari za študente, tokratno spremembo pokojninske zakonodaje lahko označimo kot del iz istega naslova malih koristnih stvari za upokojence. Dva ključna vsebinska gradnika tega zakona sta najprej dvig delnega nadomestila za skrajšani delovni čas in dvig delne invalidske pokojnine, potem pod točko dve pa dvig vdovskih pokojnin in izenačenje teh vdovskih pokojnin z višino zajamčene pokojnine. Kot tak zakon v Poslanski skupini Levica podpiramo in se veselimo njegovega sprejetja. Hvala.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 Najprej dajem v razpravo 1. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je želja. Izvolite, gospod Dean Premik. MAG.

Še enkrat bom opozoril, kar se večkrat pri nas ne razume, da pri nas pač pokojninski sistem bazira na Bismarckovem modelu, to je na dobi dobi plačevanja in na višini prispevkov, ki se plačujejo. Torej, še enkrat, za pokojnine naših staršev delamo mi in naši otroci bodo delali za nas. V bistvu in v osnovi je to zavarovalniški sistem s poudarjenimi elementi solidarnosti in ravno ta element solidarnosti je danes vsebovan v noveli Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Najprej o zagotovljeni vdovski pokojnini. Poslušali smo, da so pri nas pokojnine nizke, da ne dosegajo praga revščine, da se veliko upokojencev pač težko prebija iz dneva v dan. S tem se popolnoma strinjam in je res in upam, da bomo vso to vso to populacijo naslovili s sistemskimi rešitvami, ki se pripravljajo v začetku drugega leta. Ampak pri vsem tem pa ne smemo pozabiti, da je dejansko tveganje za revščino

bioloških danosti ženske živijo in prejemajo pokojnino kar osem let dlje od moških, moški nekje 17 let, ženske 25 let, tukaj govorimo predvsem o vdovah. S smrtjo družinskega člana se namreč socialni položaj preživelega člana bistveno poslabša. Od cirka 637 tisoč upokojencev je vdovskih približno 56 tisoč, kar predstavlja kar precejšen del, torej 8,7 % vse populacije populacije upokojencev. Če primerjamo povprečno pokojnino brez sorazmernih delov, pridemo do podatka, da je starostna 928, vdovska pa 613 evrov. Vidimo, da gre za precejšen razkorak. Zajamčena pokojnina, ki bo tudi vdovska, pa z novembrom letošnjega leta pride na 700 evrov, kar bo precej olajšalo položaj ovdovelih in mislim, da je to nujna in precej dobrodošla sprememba. Pri tem za uskladitev, jasno, pozdravljam tudi amandma koalicije, ki rešuje neskladnost v zvezi s prejemniki tuje pokojnine in vzpostavlja enaka pravila, kot je to na primer pri letnem dodatku. Drugi zelo pomemben del sprememb je sprememba na invalidskem področju. Sam večkrat poudarjam, da je v sistemskih spremembah zelo pomembno, da se lotimo invalidske zakonodaje, ki je precej zastarela in izhaja še iz bivše Jugoslavije, tako da je treba s tem, in tukaj je en korak proti temu, motivirati invalide, da v skladu s svojo preostalo delovno zmožnostjo čim dalj časa vztrajajo na trgu dela. To pomeni njihovo socialno vključenost, boljši finančni položaj, da ne govorimo o problematiki trga dela, kjer manjka delavcev, pa na koncu ne pozabimo tudi na državo, kajti na ta način se zmanjšajo socialni transferji in se plačujejo prispevki. Sprememba, da bo za invalide pri obračunu njihove plače, kadar delajo krajši delovni čas, obračun za pokojnino tak, kakor da bi delali 100 %, je zelo dobrodošla. Zavedati pa se moramo, da se včasih tudi napačno razmišlja, da tukaj ne gre samo za skrajšanje skrajšanje časa na štiri ure, ampak govorimo lahko tudi o pet, šest ali pa več ur. S to spremembo bodo tisti, ki vztrajajo na trgu dela s svojo preostalo delovno zmožnostjo, na koncu deležni boljših pokojnin. Tudi to ni zanemarljiv podatek, da gre tukaj predvsem za mlajše, delne invalidske upokojence, prejemnike nadomestil, ki imajo zaradi relativno krajše krajše dobe, ko so plačevali prispevke, na ta način ta drugi del, ki ga pridobivajo od Zpiza, precej nižji. še enkrat, sam se predvsem zavzemam za spremembe, ki bodo sistemske in jih pričakujemo drugo leto. Pri invalidih gre tukaj predvsem za možnost poklicne rehabilitacije v čim zgodnejšem obdobju, torej še med zdravljenjem oziroma zdravstveno zdravstveno rehabilitacijo, in da bi na ta način pridobili vse tiste bonitete, ki jim pripadajo tudi iz dela.

Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Glede na to, da govorimo o izjemno pomembni problematiki, pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je treba poudariti, da ta rešitev, ki jo bomo

Tukaj resnično moram reči, da pričakujem od Vlade, od pristojnega ministrstva, da bo pristopilo k celoviti rešitvi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vsekakor pa ta predlog rešuje in in prinaša večjo socialno varnost dvema skupinama upokojencev, to se pravi upokojenim vdovam in tudi invalidom. Vdove so izjemno so izjemno prikrajšane, kajti običajno, kot sem že tudi v stališču poudarila, imajo ženske daljšo življenjsko dobo in ko ostanejo same in morajo pokrivati vse življenjske zmanjka sredstev. Velikokrat se seveda tudi zgodi, da moški živijo dlje časa, ampak tudi takrat bo ta zakon prinesel to rešitev, da bodo lahko prejemali vdovsko pokojnino oziroma dodatek k svoji pokojnini, kar je seveda pravilno in je ena izmed rešitev, še enkrat poudarjam, to je parcialna rešitev, vendar vsekakor dobrodošla. Verjamem pa, da je treba narediti pomembne korake tudi pri drugih skupinah upokojencev, ki so se upokojevali v preteklosti pod drugačnimi pogoji in so se takrat recimo upokojili s 37 leti delovne dobe, pa so imeli vse pogoje, takrat so izpolnjevali po ZPIZ-1 vse pogoje za upokojitev, pa danes ne prejemajo minimalne pokojnine, ki jo prejemajo drugi upokojenci za 40 let pokojninske dobe. Tu je odprtih

dejansko delajo polovični delovni čas. Vsekakor je to primerna rešitev, ki jo sedaj predlagamo v tem zakonu. S tem bomo nekako tudi spodbudili posamezne invalide, da bodo lahko, tisti, ki seveda zmorejo v zvezi s svojo delovno zmožnostjo, še dlje časa delali in dejansko pomagali gospodarskemu in tudi družbenemu sektorju, da opravljajo delo, s tem pa si bodo seveda tudi izboljšali svojo pokojnino. Vsekakor menimo, da je rešitev, ki jo podajamo, potrebna, apeliram pa na Vlado, da

Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 2. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 4. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 9. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Nihče? Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 20. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 21. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 23. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Nihče.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 prekinjeno 10. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti v okviru rednega postopka. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada, vendar žal ugotavljam, da predstavnika Vlade … Ravnokar je prišel, tako da imate besedo. Gospod Jure Trbič,

Se opravičujem za ravno pravšnji prihod, ampak moral sem priti iz enega sestanka. Torej, pred nami je novela Zakona o javnem naročanju na področju varnosti in obrambe in pravzaprav ključen cilj te predlagane spremembe je prilagoditev in uskladitev posameznih institutov javnega naročanja po tem posebnem zakonu in seveda tudi po splošnem zakonu, Zakonu o javnem naročanju. Glavni namen tega je poenostavitev postopkov, s tem omogočiti lažje in bolj fleksibilno naročanje, pa tudi večjo pravno varnost in seveda večjo preglednost porabe javnih sredstev. Dodaten cilj zakona je odpraviti še nekatere manjše praktične pomanjkljivosti, ki so se pokazale v izvajanju v praksi, kar bo seveda tudi pomembno prispevalo k večji transparentnosti in bolj učinkovitemu javnemu naročanju tudi na tem področju. Zakon kot tak je v celoti usklajen z vsemi relevantnimi deležniki, izvedena je bila javna razprava in šel je po vseh potrebnih postopkih. Ker pa predstavljajo javna naročila s področja obrambe v celokupnem deležu javnih naročil sicer pravzaprav zelo majhen delež, manj kot procent, torej 0,6 % pravzaprav vseh naročil, če gledamo prejšnje leto, in to vrsto naročil seveda izvajajo samo posebni naročniki, zlasti Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za notranje zadeve. Moram povedati, nenazadnje, da razen teh ključnih deležnikov zakon pravzaprav ni bil niti tako zanimiv za neko širšo javnost, na samo novelo tako tudi ni bilo veliko pripomb. Kot omenjeno, ključni cilji in ukrepi v zakonu so z namenom bolj učinkovitega in fleksibilnega naročanja. Se mi pa zdi tudi pomembno sploh stališče našega ministrstva, da se s temi predlaganimi spremembami odpravlja administrativno obremenjevanje naročnikov, predvsem denimo pri raznih sporočanjih, podatkih o posameznih naročilih

nekaj manjših amandmajev nomotehnične narave, vsebinsko se zadeva tu ni spreminjala. Sicer pa je, kot rečeno, zakon usklajen tako z deležniki kot s širšo javnostjo in trdno stojimo za njim. Glede na vse navedeno predlagam, da zakon oziroma novelo zakona podprete. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici, kolegici Terezi Novak. Izvolite. Hvala. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na 14. seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na na področju obrambe in varnosti, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada in je bil dne 8. septembra objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. Predstavnik predlagatelja je v uvodni dopolnilni obrazložitvi predstavil ključna cilja predlagane ureditve, ki sta prilagoditev in uskladitev ureditve posameznih institutov javnega naročanja po Zakonu o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti in Zakonu o javnem naročanju, vse z namenom odprave administrativnih bremen, omogočiti lažje in bolj fleksibilno izvajanje postopkov, večjo pravno varnost ter večjo preglednost javne porabe. Poleg navedenega je cilj predloga zakona tudi odprava nekaterih pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi, kar bo prispevalo k večji transparentnosti in učinkovitejšemu javnemu naročanju. Zakonska materija je namenjena ozkemu krogu naročnikov. Tovrstna javna naročila predstavljajo manj kot 1 % vseh javnih naročil v Sloveniji. Predlog zakona je bil medresorsko v celoti usklajen. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v predstavitvi pisnega mnenja pojasnila, da je bilo v okviru pripomb k posameznim členom opozorjeno na smotrnost utemeljitve pridobitve soglasja za pridobitev osebnih podatkov od osebe, na katero se ti podatki nanašajo, na nedoločnost zapisa obveznosti izločitve neobičajno nizke ponudbe, če naročnik ugotovi, da ni v skladu z obveznostmi na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava in na ustrezno ureditev prehodnih določb za uskladitev podzakonskega predpisa, katerega vsebina pravne podlage se spreminja s predlogom zakona. Pri ureditvi možnosti odstopa od pogodbe o izvedbi javnega naročila, ki je posledica hude kršitve, je bilo opozorjeno na zagotovitev skladnosti s pristojnostmi Sodišča Evropske unije. Pojasnila je, da koalicijski amandmaji odpravljajo večino nomotehničnih in vsebinskih pomanjkljivosti, na katere je bilo opozorjeno. V nadaljevanju je državni svetnik dejal, da je Komisija Državnega sveta za državno ureditev podprla predlog zakona. Odbor je sprejel skupne amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica in nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih z desetimi glasovi za in nobenim proti tudi sprejel. Hvala. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Najprej ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Andrej Kosi. Izvolite. Hvala, podpredsednica, za besedo. Lep pozdrav, spoštovani kolegi in kolegice! Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti je specifičen zakon za zelo ozek krog naročnikov, ki predstavlja manj kot odstotek vseh javnih naročil v državi, kot so vojska, policija, Sova. Ključni cilj predlaganih sprememb zakona je prilagoditev in uskladitev ureditve posameznih institutov javnega naročanja, tako po tem specifičnem zakonu, kot po splošnem zakonu, Zakonu o javnem naročanju. Tako se odpravljajo administrativna bremena oziroma poenostavljajo določeni postopki, naročnikom in ponudnikom se omogoča lažje in bolj fleksibilno izvajanje teh postopkov, omogoča se večja pravna varnost in večja preglednost porabe javnih sredstev ter uvaja bolj učinkovitejšo, hitrejšo in boljšo transparentnost postopkov. Razširja se nabor prekrškov, za katere je praksa pokazala, da so potrebni za ustreznejše ravnanje naročnikov in ponudnikov in večjo odgovornost na njihovi strani pri izvajanju postopkov oziroma pri izvajanju pogodb. Določneje se ureja pravila v zvezi s tako imenovanimi evidenčnimi postopki, ureja se objavo celotne dokumentacije izključno na Portalu javnih naročil, uvaja se obvezna uporaba elektronskih komunikacijskih sredstev za vsakršno sporočanje in izmenjavo informacij, uvaja se novo poglavje o spremembah in odstop od pogodbe o izvedbi javnega naročila za javna naročila, katerih vrednost skupaj z naknadnimi spremembami ne presega mejnih vrednosti za objavo v Uradnem listu Evropske unije.

Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni predstavniki Vlade, kolegice in kolegi, slovenska javnost! Smisel in namen zakonodaje na področju javnega naročanja je zagotavljati transparentno in zlasti gospodarno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem. Žal pa so predpisi postopkov naročanja včasih zapleteni do te mere, da so časovno predolgi in ogrožajo cilj naročnika. Področje javnega naročanja zato zahteva vrhunsko usposobljene specialiste, ki so sposobni obvladati ta postopek. Zatem potrebujemo tudi strokovnjake, ki so sposobni oblikovati tehnične zahteve za oddajo posameznega javnega naročila ali posameznih sklopov javnega naročila in potem spet vrhunsko usposobljene strokovnjake, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem Zakona o javnem naročanju. V Sloveniji smo področje javnega naročanja razvili do potankosti in sam postopek v resnici obvlada malo javnih uslužbencev. Ključni cilj predlagane novele je prilagoditev in uskladitev s posameznimi rešitvami, ki jih pozna krovni zakon, Zakon o javnem naročanju. Namen novele je poenostavitev postopkov in omogočanje lažjega in bolj fleksibilnega izvajanja javnih naročil na področju obrambe in varnosti, zagotavljanja večje pravne varnosti udeležencev v postopkih in zagotovitev večje transparentnosti porabe javnih sredstev. Poleg naštetega je cilj predloga zakona tudi odprava nekaterih manjših pomanjkljivosti, ki so se do sedaj pokazale v praksi in tudi to bo prispevalo k večji preglednosti oziroma k učinkovitejšemu javnemu naročanju. Predstavnik Ministrstva za javno upravo nam je na matičnem odboru povedal, da ta zakon pravzaprav predstavlja le 0,6 % javnih naročil v državi, saj so tovrstna javna naročila namenjena Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za notranje zadeve in Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji. V Novi Sloveniji sicer delimo nekatere pomisleke, ki jih je izpostavila Zakonodajno-pravna služba, vendar ker govorimo o poenostavitvi postopkov in lažjem izvajanju javnih naročil, bomo ta zakon podprli.

Temeljni kvaliteti, ki utemeljujeta dobro urejen in racionalen institut javnega naročanja, sta transparentnost in fleksibilnost, ne le na papirju, temveč predvsem v praksi. Naročniki se namreč ravno v praksi najpogosteje soočajo z izzivom zadoščanja pogojem, ki jih nalaga zakonodaja o javnem naročanju, država pa z izzivom zagotavljanja transparentnosti, ki preprečuje zlorabe in neracionalno porabo javnih sredstev. Javna naročila v obrambi sicer predstavljajo manj kot 1 % vseh javnih naročil v Sloveniji, kljub vsemu pa je treba področje celovito urediti po celotni horizontali javne uprave. Zato nas veseli, da predlog Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti predstavlja korak k temu, s katerim zagotavljamo učinkovitejše javno naročanje na tem področju. Ob osnovnem besedilu predloga zakona danes odločamo tudi o koalicijskih amandmajih, ki so zadostili kriterijem Zakonodajno-pravne službe in odpravili krivice oziroma pomanjkljivosti.

Spoštovana podpredsednica, spoštovani državni sekretar, poslanke in poslanci! Predlog o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, ki je danes pred nami, uvaja rešitve, ki jih poznamo že v Zakonu o javnem naročanju. Čeprav je zavezancev, ki so dolžni uporabljati ta zakon, malo in se prek njega razdeli zgolj približno 1 % vseh sredstev, ki se v Sloveniji razdelijo prek javnih naročil, je še kako pomemben in aktualen. Pokriva, kot je razvidno že iz imena, področje varnosti in obrambe, ki je v luči vojne v Ukrajini, razmer na Bližnjem vzhodu, v Izraelu in Gazi ter trenj med dvema velesilama – ZDA in Kitajsko – prišlo bolj bolj v ospredje, a je bilo že vseskozi pomembno. Spremembe zakona omogočajo, da se bo tudi na področju obrambe in varnosti postopke javnega naročanja izvedlo hitro, učinkovito in transparentno ter se bo pri tem upoštevalo tudi specifike, ki jih zahteva to področje. Poenostavljeno – gre za to, da bodo naši policisti, vojaki dobili kvalitetno opremo za opravljanje svojih nalog, hkrati pa se bodo proračunska sredstva racionalno in smotrno porabila. In ravno zato, da se bo zagotovila smotrna poraba, se širi nabor prekrškov in podaljšuje zastarele roke. Cilja predlaganega zakona sta prilagoditev in uskladitev ureditve posameznih institutov javnega naročanja, in sicer po Zakonu o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti in Zakonu o javnem naročanju vse z namenom poenostaviti postopke, omogočiti lažje in bolj fleksibilno izvajanje, večjo pravno varnost ter večjo preglednost javne porabe. Poleg tega pa je cilj zakona tudi odpraviti nekatere manjše pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi, kar bo pomembno prispevalo k večji transparentnosti in učinkovitejšemu javnemu naročanju. Pomembno pri tem je, da se tam, kjer je to mogoče, ukinja nepotrebna birokracija, a ne na račun zakonitosti in transparentnosti. Gre torej za spremembe zakona, ki bodo olajšale delo naročnikom in ponudnikom ter hkrati prinesle prihranke proračunu, prebivalcem pa varnost.

Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Janezom Ciglerjem Kraljem. Predlog zakona je na 19. nujni seji, 8. novembra 2023, obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost in mladino kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč.

Najlepša hvala, podpredsednica. Spoštovani prisotni! V Novi Sloveniji smo želeli s spremembo Zakona o osnovni šoli poskrbeti za boljšo integracijo in sprejemanje otrok, ki so se v Slovenijo priselili in slovenskega jezika ne razumejo. Številke kažejo, da število učencev s tujim državljanstvom narašča. V šolskem letu 2022/2023 je bilo v slovenske osnovne šole vpisanih dobrih 16 tisoč učencev s tujim državljanstvom, medtem ko jih je bilo pred desetimi leti le štiri tisoč. Delež tujih učencev je tako v lanskem šolskem letu znašal 8,6 %. Številni izmed teh otrok pouka v slovenskem jeziku ne razumejo in posledično se vse več osnovnih šol sooča z izzivom, kako naj otroke tujcev, ki se priselijo v Slovenijo, uspešno vključijo v pouk, kljub neznanju in nerazumevanju slovenščine. Nekaj dodatnih ur slovenščine na teden, ki jih omogoča sedanji sistem, namreč ne zadostuje, da bi lahko otroci sledili pouku v slovenščini. Zato smo predlagali, da bi vsi otroci, katerih materni jezik ni slovenščina, pred vpisom oziroma vključitvijo v šolo opravljali preizkus slovenščine, prilagojen njihovi starosti. Če bi preizkus opravili, bi se vpisali oziroma vključili v ustrezen razred osnovne šole, sicer pa bi se vključili v pripravljalnico. Pripravljalnica bi trajala eno šolsko leto, v njej pa bi se otroci intenzivno učili slovenščino in spoznavali slovensko kulturo, obenem pa bi otroci skupaj z ostalimi vrstniki obiskovali predmete, kot so šport, likovna umetnost in glasbena umetnost ter po presoji ravnatelja tudi druge predmete, izbirne vsebine in dejavnosti. V teh urah bi se spoznavali in družili z vrstniki, ki imajo predznanje slovenščine. Zato zavračamo očitek, da pripravljalnice pomenijo segregacijo, saj bi del pouka še vedno imeli vsi otroci skupaj. Predlog zakona zasleduje cilj zagotavljanja večje kakovosti izobraževanja in zagotavljanje pogojev za optimalen in uravnotežen razvoj otrok v osnovnih šolah, tako tistih, ki nimajo predznanje slovenščine, da bi lažje sledili pouku v slovenščini, kot tudi tistih, ki imajo predznanje slovenščine, vendar zaradi sošolcev brez predznanja slovenščine celoten razred počasneje napreduje s snovjo. Učitelji, ki imajo v razredu učence brez predznanja slovenščine, se posvečajo dodatnim razlagam, s katerimi poskušajo zaobiti jezikovno oviro. Lahko se zgodi tudi, da so primorani znižati zahtevano raven znanja. To pa pomeni, da celoten razred počasneje napreduje, tudi vsi ostali otroci, ki nimajo težav z razumevanjem slovenskega jezika. V nekaterih krajih se že dogaja, da starši slovensko govorečih otrok skušajo svoje otroke vpisati v šolo, kjer je manj tujcev, da bodo njihovi otroci deležni pouka, kjer učitelji zaradi velikega deleža neslovensko govorečih otrok ne bodo primorani zniževati sedanjega standarda. Vidimo torej, da sedanji sistem ne prispeva ravno k boljšemu razumevanju med slovensko in neslovensko govorečimi družinami, temveč ravno obratno, možnost integracije poslabšuje. Z uvedbo pripravljalnic bi, po našem mnenju, lažje premostili razlike v predznanju slovenščine in prispevali k boljši integraciji. Otrokom brez predznanja jezika bi olajšali spremljanje pouka in jim ublažili marsikatero stisko, ki se zadnja leta pogosto pojavlja ravno zaradi jezikovnih ovir. Žalostno je, da si koalicijske stranke tega očitno ne želijo in vztrajajo pri mnenju ministrstva, da je sedanji sistem ustrezen in da dobro deluje. Pojdite v šole v Kranju, v Velenju, Mariboru, v Posavju in videli boste, da to ne drži. Sorodne rešitve imajo že vpeljane nekatere druge evropske države, kot na primer Nemčija, Belgija, Finska, kjer na podoben način odpravljajo jezikovne ovire. Če nekaj deluje v državi, kjer imajo v posameznih razredih lahko tudi otroke z 11 različnimi maternimi jeziki, v Novi Sloveniji menimo, da bi bil podoben način pristopa k poučevanju uspešen tudi pri nas, s ciljem boljše integracije otrok za bolj prijazno in vključujočo družbo. Spoštovana predsedujoča, kolegice in kolegi! Hvala za besedo. V slovenskih šolah število tujih otrok vsako leto narašča. Pred desetimi leti je bilo v osnovnih šolah okrog štiri tisoč učencev s tujim državljanstvom, danes jih je okrog 16 tisoč. Podoben odstotek priseljencev, okoli 7 %, je tudi med dijaki in otroci, ki obiskujejo vrtce. Vsakemu priseljenemu otroku v prvem letu obiskovanja osnovne šole pripada dodaten pouk slovenščine, za kar država osnovnim in srednjim šolam zagotavlja dodatna finančna sredstva za učitelje in ure tečaja slovenskega jezika za priseljene učence in dijake. Vendar kljub dejstvu, da imajo priseljeni učenci možnost dodatnega učenja slovenščine v šolah, prihajajo iz različnih osnovnih šol vse pogostejša opozorila, da številni otroci tudi po enem letu učenja slovenščine ne znajo dovolj jezika, da bi lahko sledili pouku in dosegali minimalne standarde za napredovanje v višje razrede. Trenutni sistem integracije priseljenih učencev v učni proces namreč temelji na preteklih trendih priseljevanja v Slovenijo, ko so se k nam večinoma priseljevali državljani iz slovanskega jezikovnega področja, torej iz bivših republik Jugoslavije. Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da bi bilo najprej treba poiskati rešitve za nastale razmere v okviru trenutnega sistema integracije otrok priseljencev v šole, ki temelji na vključevanju pristopa integracije otrok v šole in zagotavlja hitrejše uresničevanje pravic otrok do izobraževanja. Predvsem bi veljalo razmisliti o povprečju števila učiteljev za poučevanje slovenskega jezika, še posebej za tiste otroke, ki ne govorijo enega izmed slovanskih jezikov. Priseljenim otrokom bi bilo treba omogočiti tudi bistveno večje število ur, ki so namenjene dodatnim uram slovenskega jezika. Veljalo bi prehiteti tudi normative, ki veljajo za razrede, kjer je večje število učencev priseljencev, podobno kot to velja za razrede z romskimi učenci, ter določiti zgornjo mejo deleža učencev priseljencev na oddelek, ki še omogoča normalno izvedbo Pravica do izobraževanja je ena izmed temeljnih otrokovih pravic, ki jo moramo zagotoviti vsem otrokom enako. Za otroke priseljencev je uspešna in hitra vključitev v učni proces najboljši način, s katerim si lahko omogočijo izobrazbo in kasneje zagotovijo tudi uspešno integracijo v družbo. Zato bi moral sistem vključevanja otrok priseljencev v šole slediti naraščanju števila teh otrok v šolah in spremembam trendov priseljevanja v Slovenijo. Hvala.

Novela predvideva preverjanje znanja slovenščine ob vpisu otroka v osnovno šolo, čigar materni jezik ni slovenski. Otroci priseljencev bi ob vpisu morali opraviti izpit iz znanja slovenščine, za prvo triado na A1, za drugo in tretjo triado pa na stopnji Če otrok nima takega znanja, se vpiše v tako imenovano pripravljalnico, ki vsebuje učenje slovenskega jezika in kulture in traja eno šolsko leto. Tako so si predlagatelji omislili ločen program za šolarje iz tujine. Tak ločen program ni del obveznega, niti razširjenega programa osnovnega šolstva v Sloveniji in zanj tudi ne obstajajo podlage v kurikulu. Osnovne šole z izvajanjem pouka vsem učencem omogočajo enake možnosti za izobraževanje in razvoj. 57. člen Ustave določa, da je osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji obvezno. Z novelo pa bi otrokom, ki ne opravijo izpita iz znanja jezika, to pravico odrekli oziroma odvzeli. To je primer razlikovanja na podlagi osebne okoliščine, kar je definicija diskriminacije, in to pri ranljivi skupini v najnežnejši starosti in občutljivi stopnji otrokovega razvoja. 8. člen Zakona o osnovni šoli določa: »Za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik, se ob vključitvi v osnovno šolo organizira pouk slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z državami izvora pa tudi pouk njihovega maternega jezika maternega jezika in kulture.« Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole ureja za šoloobvezne otroke tujcev dodatne ure slovenščine, možno je sistematizirati delovno mesto učitelja in delitev oddelkov glede na specifike otrok. Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja pa določa, da se za učenca priseljenca lahko prilagodi način ocenjevanja znanja. S predlogom novele želi predlagatelj vpeljati model vključevanja učencev s priseljenskim ozadjem, ki je v Evropi predmet številnih strokovnih kritik in pozivov k opuščanju tega modela. S segregacijo otrok skozi pripravljalnice se bodo pogoji za vključitev v odnose v razredu le še otežili. Segregacija ne pripomore k ničemur, pač pa je smiselno vključevanje v redne oddelke, kjer otroci pridejo v čim bolj pristen stik z vrstniki, jezikom in kulturo. Rešitev preobremenjenosti razredov v našem osnovnem šolstvu ni v tem, da se za celo šolsko leto segregira priseljenske otroke, ampak je rešitev v zaposlovanju večjega števila učiteljev, izboljšanju njihovih delovnih pogojev in večanju števila oddelkov po šolah. Na izrazite segregacijske učinke takega zakona opozarja tudi Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, ki pravi, da mora biti šolstvo čim bolj inkluzivno, kajti le takšno je lahko bolj pravično, saj je omogočeno vsem, tudi tistim, ki so kakorkoli prikrajšani, stigmatizirani ali diskriminirani. Opozarjajo tudi na neodtujljivo pravico otroka do uporabe lastne materinščine, kajti dobro znanje materinščine je osnovni pogoj za uspešno učenje tujih jezikov. In tu je še razredni moment – znanje jezika kot pogoj za vpis v osnovno šolo se postavlja zgolj za določen segment otrok, ne pa za vse. Pri nas recimo deluje Evropska šola Ljubljana, namenjena otrokom diplomatov in uradnikov EU. Primarni jezik te šole je angleščina, slovenščina pa je dodatni jezik, zanje torej ta pogoj ne velja, njim ni treba opravljati izpita iz slovenščine, njim ni treba iti niti v nobeno pripravljalnico. Predlagane novele v Levici ne podpiramo. HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Katarina Štravs. Izvolite. Hvala, spoštovana podpredsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Dejstvo je, da visok trend priseljencev v zadnjih letih vpliva na vzgojno-izobraževalno okolje. Glede na opozorila lokalnih oblasti in strokovnih delavcev se posamezni šolski okoliši med drugim spopadajo z izzivi integracije v šolski sistem tistih učencev, katerih materni jezik ni slovenščina. Predlog NSi o dopolnitvah in spremembah Zakona o osnovni šoli predvideva ločen, samostojen program oziroma pripravljalnico, ki ni ne del obveznega in ne razširjenega programa osnovne šole. Ravno tako uvaja izključitev učenca iz obveznega programa za obdobje enega leta, kar bi lahko bilo celo v nasprotju z Ustavo, ki v 57. členu predvideva obvezno osnovnošolsko izobraževanje. Predlog NSi tako učencu, ki ne bi opravil izpita iz slovenščine, z uvedbo pripravljalne skupine ne bi omogočil udeležbe v osnovnošolskem izobraževanju zaradi številnih nerazrešenih vprašanj, kot so homogenost pripravljalnice z vidika starosti in različnih stopenj znanja udeležencev, skupna izvedba pripravljalnice s strani več šol, pomanjkanje kadrov v šolstvu in drugo. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da je predlog strokovno in organizacijsko nedodelan. Prav tako smo v Poslanski skupini Svoboda prepričani, da s spremembo zakona ne bi dosegli cilja, ki ga izpostavljajo tudi predlagatelji. Da bi zagotovili enake možnosti za osebnostni razvoj in dostop do znanja za vse osnovnošolce, se ne moremo osredotočati zgolj na problematiko v osnovnošolskih sistemih, ampak je treba reševati problem integracije tujcev s širšim, celostnim družbenim pristopom ter s poglobljenimi izboljšavami že obstoječih instrumentov. Na tej točki je vredno poudariti, da je osnovnošolsko izobraževanje otrok, katerih materni jezik ni slovenščina, že sedaj ustrezno urejeno v zakonodaji Republike Slovenije. Uveljavljanje integracije je že ustaljeno v Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v obliki dodatnih ur slovenščine, v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju napredovanju učencev v osnovni šoli in nenazadnje tudi v programu osnovne šole, ki ponuja tudi dopolnilni pouk. Poleg zakonodajnih aktov pa v osnovnošolskem sistemu poznamo še možnosti projektov, kot sta bila v preteklosti projekt multikulturnost in projekt Le z drugimi smo, ki se lahko ponašata z uspešnimi rezultati. Še to, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik ponuja vsem osnovnim šolam možnost preverjanja znanja slovenskega jezika, ki ob diagnostiki znanja učencem omogoča vključenost v izobraževalne programe. Naj za zaključek poudarim, da se je Republika Slovenija zavzela k inkluzivni paradigmi, kar velja tudi za področje integracije tujcev. Na področju osnovnošolskega izobraževanja se učenci ne učijo le šolskih predmetov, temveč tudi vrednot vključevanja in spoštovanja razlik. Zato je spodbujanje odprte družbe v tem okolju bistvenega pomena za razvijanje temeljev razumevanja, empatije in spoštovanja različnih perspektiv.

Hvala za besedo. Lep pozdrav! V šolskem letu 2022/2023 je bilo v slovenske osnovne šole vpisanih 16 tisoč 636 učencev s tujim državljanstvom, medtem ko jih je bilo pred desetimi leti štiri Delež tujih učencev je tako v lanskem letu znašal kar 8,6 %, številni izmed teh otrok pouka v slovenskem jeziku ne razumejo in vse več osnovnih šol, pa tudi srednjih, se sooča z izzivom, kako naj otroke tujcev, ki se priselijo v Slovenijo, uspešno vključijo v pouk, če nimajo zadostnega predznanja slovenščine. Zato smo v Poslanski skupini SDS podprli novelo Zakona o osnovni šoli, katere poglavitne rešitve so, torej otroci, katerih materni jezik ni slovenščina, pred vpisom oziroma vključitvijo v šolo opravijo preizkus slovenščine, prilagojen njihovi starosti. prilagojen njihovi starosti. Če otroci preizkus opravijo, se vpišejo oziroma vključijo v ustrezen razred, če pa tega preizkusa ne opravijo, pa se vključijo v tako imenovano pripravljalnico. Pripravljalnica traja eno šolsko leto, njen program pa obsega učenje slovenskega jezika in slovenske kulture. Podobno je to organizirano v Nemčiji, Franciji in Belgiji. V Nemčiji, na Bavarskem, za šoloobvezne otroke brez znanja oziroma z omejenim znanjem nemščine organizirajo poučevanje nemščine v ločenih oddelkih. Praviloma se otroci po enem letu v takšnem oddelku vpišejo v običajen oddelek osnovne šole. Na Finskem prav tako vse javne šole ponujajo izobraževanje tujim učencem, ki vstopajo v osnovno, srednješolsko, višje in poklicno izobraževanje. Odločitve v zvezi z integracijo se sprejemajo znotraj okrožij, pri tem pa upoštevajo kurikulum finske nacionalne agencije za izobraževanje, ki predvideva eno leto pripravljalnega izobraževanja. V Belgiji se v okviru programa DASPA otroci priseljencev udeležujejo pripravljalnih tečajev francoščine in se seznanijo z belgijskim šolskim sistemom, preden nadaljujejo izobraževanje v rednih razredih. Odvisno od njihovega izobraževalnega napredka lahko otroci ostanejo v razredu od šest mesecev do več kot eno leto. Predlog pripravljalnice je torej nekaj, kar v drugih državah funkcionira. Sedaj že imamo sistem, ko so otroci, ki jezika ne govorijo dobro, vključeni v redni razred in imajo poleg tega dodatne ure slovenščine, a ravnatelji, učitelji in svetovalne službe opozarjajo, da številni otroci tudi po enem letu obiskovanja osnovne šole in dodatnih ur slovenščine jezika ne znajo dovolj, da bi lahko dosegli zahtevane minimalne standarde. Če gre za enega otroka v razredu, to po navadi ni težava, saj se vključijo sošolci, mu pomagajo, negativno pa je to seveda takrat, ko je v razredu več tujcev. Učitelj mora potem ves čas posvečati svoj čas dodatni razlagi, s katero poskuša zaobiti jezikovno oviro ali celo znižati zahtevano raven znanja. Da se to dogaja, vemo, to je bilo moje poslansko vprašanje pred leti ministru Pikalu, ko je priznal, da kar nekaj tujcev potem napreduje v naslednji razred, kljub temu da ne dosegajo minimalnih standardov. Zato se dogaja, da starši slovensko govorečih otrok skušajo otroke vpisati v šole, kjer je manj tujcev, da bodo njihovi otroci deležni pouka v slovenščini oziroma da bodo napredovali. Kranjski mestni svetniki so prav tako sprejeli pobudo Vladi in pristojnemu ministrstvu, kjer predlagajo, da se pred vstopom v šolo preverja otrokovo poznavanje jezika in da se jih vključi v medkulturno pripravljalnico. Obžalujemo, da koalicija ni prepoznala novele zakona kot odgovora na težave, s katerimi se srečujejo ravnatelji in učitelji šol, je pa to stalna tema med ravnatelji osnovnih in srednjih šol. Glede tega problema tudi različni sklepi, ki pa jih ta vlada in koalicija ne želita videti. Tudi ti ravnatelji podpirajo rešitev, kot jo prinaša novela, oziroma predlagajo, da se za otroke pred redno vključitvijo v razred v osnovni ali srednji šoli ugotovi, ali dosegajo določeno stopnjo znanja slovenskega jezika. Če je ne, se jim pomaga na ta način, torej s pripravljalnico. Obžalujemo, da je bil zakon zavrnjen že na odboru in o njem danes ne bomo glasovali, ker smo prepričani, da je pač treba poiskati rešitve za težave, ki se ki se samo povečujejo z vsakim šolskim letom. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: S tem smo končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

zaradi domnevno nezakonitega financiranja političnih strank in politične propagande v medijih pred in med volitvami v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine. Vmesno poročilo je javno, zato ga bo Državni zbor obravnaval na seji, odprti za javnost.

Glede na navedeno bo zbor na podlagi drugega odstavka 101. člena Poslovnika Državnega zbora navedeni dodatni vmesni poročili obravnaval na seji, zaprti za javnost, in sicer v torek, 28. novembra, ob 9. uri. Vse razpravljavce tako prosim, da v razpravi na javnem delu seje ne navajate podatkov iz dodatnega vmesnega poročila in drugega dodatnega vmesnega poročila, ki sta javnosti nedostopni. Dodatno vas obveščam, da bo glasovanje o bistvenih ugotovitvah in predlogu sklepa potekalo na seji, odprti za javnost, zato vas prosim, da v okviru glasovanja, ki bo potekalo v torek, pol ure po prekinjeni 20. točki dnevnega reda, v morebitnih obrazložitvah glasu k bistvenim ugotovitvam ne navajate podatkov iz dodatnega ali drugega dodatnega vmesnega poročila, ki sta za javnost nedostopni oziroma zaupni, temveč to obrazložitev podate na predhodnem zaprtem delu Prehajamo na razpravo o vmesnem poročilu, bistvenih ugotovitvah in o predlogu sklepa, ki jo bomo opravili na javnem delu seje. Ampak preden preidemo na razpravo, vas obveščam, da je Poslanska skupina SDS vložila amandma k 5. točki predloga sklepa. Državni zbor o tem amandmaju ne bo niti razpravljal niti glasoval, saj je nepravilno vložen. V skladu s pravnim redom Republike Slovenije je preiskovalna komisija ustavo določen institut, ki je samostojen in neodvisen, zato Državni zbor ne sme preiskovalni komisiji nalagati obveznosti, kot jih predvideva amandma. Prav tako amandma ni vsebinsko povezan z vmesnim poročilom, saj uvaja novo vsebino, ki ne izhaja iz vsebine ali bistvenih ugotovitev vmesnega poročila. Za dopolnilno obrazložitev dajem besedo predstavnici predlagatelja, predsednici preiskovalne komisije, kolegici Mojci Šetinc Pašek. Izvolite. Svoboda): Hvala. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Pred vami je vmesno poročilo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevno nezakonitega financiranja političnih strank in politične propagande v medijih pred in med volitvami v Državni zbor lani, leta 2022, s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine. Preiskovalna komisija je z delom začela v juliju lani, do jeseni 2022 smo pridobili prva gradiva, povezana s podjetji, ki so bila v aktu o ustanovitvi preiskovalne komisije vključena v parlamentarno preiskavo, da bi se razjasnili sumi, dejstva, okoliščine, poslovni modeli, sklepanje pogodb o domnevno nezakonitem in domnevno obvodnem financiranju političnih strank. Vsa našteta podjetja so oziroma so bila v delni lasti stranke SDS ali pa so bili ustanovitelji teh podjetij in nato solastniki vidni člani prej omenjene stranke. Vmes se je lastništvo v teh podjetjih tudi spreminjalo, vanj so vstopali madžarski državljani, madžarska podjetja, nato tudi že izstopali. Preiskovalna komisija na podlagi pregledane obsežne dokumentacije, javno dostopnih podatkov in izjav prič ugotavlja, da gre pri omenjenih podjetjih, to so podjetja Nova obzorja, Nova hiša in NovaTV24.si, za politični in finančni projekt politične stranke, ki stoji za ustanovitelji oziroma je v enem od podjetij tudi sama vpeta v lastniško strukturo. Pri omenjenih podjetjih, ki izdajajo medije s ciljem uravnoteženja domnevno politično pristranskega oziroma s strani politične levice vodenega medijskega prostora v Sloveniji, gre v bistvu in dejansko za projekt konkretne politične stranke, za širjenje njene politične propagande, izvajanje njenih volilnih kampanj in seveda za vsakokratno diskreditacijo njenih političnih nasprotnikov. Preiskovalna komisija ugotavlja, da omenjena podjetja in njihovi poslovni računi delujejo kot obvodni računi, torej ugotavljamo, da imamo opravka z obvodnim modelom financiranja konkretne politične stranke. Gre za svojski vzporedni finančni mehanizem, ki ga je med leti vzpostavila ta politična stranka. V preiskovalni komisiji ugotavljamo, da v strankinem obvodnem modelu financiranja aktivno sodelujejo posamezni funkcionarji, člani stranke na lokalnem in državnem nivoju, ki jih vodita politični in tudi finančni interes, pa tudi posamezniki, ki zasledujejo zgolj svoje finančne interese. Vzporedni finančni mehanizem, ki si ga je organiziralo vodstvo SDS, in to je po moji oceni in tudi po oceni naše preiskovalne komisije najbolj problematičen del, je, da prek strankarske bratske naveze vanj vstopa kapital iz tuje države, konkretno iz sosednje Madžarske. Kot dokazujejo zbrani dokumenti, glavnina denarja izhaja iz madžarskega državnega proračuna, del tujih finančnih virov pa, kot ugotavljamo v komisiji, domnevno izvira tudi iz Rusije. Tako iz dokumentacije, zbrane v tem letu preiskave, kot na podlagi anonimnih prijav posameznih primerov, ki sicer ne sodijo v preiskavo medijskih podjetij iz kroga stranke SDS, se torej, kot poudarjam, izrisuje omrežje obvodnega financiranja. Domnevamo, da je le-to sestavljeno še iz mnogih drugih podjetij, ne le medijskih podjetij iz kroga SDS, tukaj gre tudi za kopico manjših zasebnih podjetij, v večini primerov espejev, prek katerih teče vzporedno financiranje. Na podlagi pregledane dokumentacije domnevamo, da prek teh manjših podjetij teče denarni tok nazaj do izvajalcev političnih projektov za stranko SDS. Na koncu verige tega toka denarja poslovanje poteka predvsem v gotovini, da se zakrije pravi namen poslovnih odnosov. Po pregledu dokumentacije sumimo, da je v razpršeno obvodno shemo računov stranke SDS vstopilo tudi veliko zasebnih poslovnih subjektov, ki so v obdobju prejšnje vlade dobili posle z državo oziroma so bili financirani iz javnih sredstev, med drugim gre za posle pri nabavi medicinske opreme v času covida, pridobivanje državnih koncesij, naročanje projektnih dokumentacij za večje občinske investicije. Kot smo razbrali iz že zajete dokumentacije, so posamezna podjetja del tako pridobljenega denarja v obliki donacij, domnevnih fiktivnih svetovalnih pogodb ali celo brez vsakršnega izkazanega namena nakazovala na račune, za katere sumimo, da so obvodni računi stranke SDS. Se pravi, tudi na račune podjetij NovaTV24.si, Nova obzorja in Nova hiša. Sumimo torej, da je očitno vsak, ki je vstopal v posle z državo, moral za pridobljeni posel nekaj vrniti stranki na oblasti. Domnevamo, da je tak poslovni model s tem pravičniškim delitvenim ključem ter razpršenim obvodnim financiranjem stranka vzpostavila že v času razvpitih brezplačnikov, ki so zaživeli pred volitvami leta 2008, danes pa so v bistvu še ohranjeni pri življenju v obliki majhnih anonimnih lokalnih spletnih medijskih portalov. Sicer pa se vmesno poročilo osredotoča na pet konkretnih primerov, gre za primer financiranja Novih obzorij in Demokracije s strani občin in občinskih podjetij pred volitvami v Državni zbor, sum sklenitve za Telekom Slovenije škodljive pogodbe z zasebnim Inštitutom za avtorsko pravico, poslovni model Dijane Đuđić, primer podjetja Geopolar Zaščite ter, kot sem že omenila, primer madžarskega financiranja v preiskavi zajetih podjetij. Grem na primer občin. Že ob pridobitvi dokumentacije, tudi te, ki je javno dostopna vsem nam, so v oči bodla številna nakazila občin na podjetje Nova obzorja v lasti stranke SDS. Šlo je za shemo financiranja tega podjetja, v kateri je od decembra 2021 do maja 2022 sodelovalo 56 občin oziroma županov in direktorjev nekaterih občinskih podjetij. Vsi vpleteni, župani ali direktorji občinskih podjetij, ki so pri Demokraciji plačevali članke in svoje intervjuje, so tako ali drugače povezani s stranko SDS. Nekateri od njih so, sami ali pa njihovi sorodniki, kandidirali na listi SDS za volitve leta 2022 v Državni zbor.

v zgolj sedmih mesecih, od decembra 2021 pa do maja 2022, pa je bil ta znesek 53 tisoč evrov. S plačevanjem intervjujev in člankov za osebno kampanjo v bistvu ne bi bilo nič narobe, če bi si jo ti ljudje plačevali sami ali pa da bi bila plačila iz strankinega volilnega računa. Toda ne, te drobne vsote, razpršene vsote od recimo pet tisoč pa na koncu pri nekaterih tudi do 12 tisoč evrov na glavo župana ali občine, so v bistvu plačevali občinski proračuni tako, da je plačilo odredil župan brez vednosti pristojnih občinskih služb iz namenskihobčinskih sredstev. Tak je denimo primer občine Lendava, kjer se je naš nekdanji poslanski kolega v tedniku Demokracija za tri tisoč evrov reklamiral ob kuhanju bograča, in to več kot pol leta po tistem, ko je kuhal Preiskovalna komisija po preučitvi primera financiranja Novih obzorij s strani občin ugotavlja zlorabe Zakona o medijih, krive izpovedi prič pred komisijo, sume nenamenskega trošenja občinskih sredstev in druge manjše prekrške, predvsem pa se izrisuje mentaliteta vpletenih lokalnih veljakov, za katere so tudi mini zlorabe občinskega denarja nekaj povsem običajnega in dopustnega. Geopolar Zaščite je podjetje, ki izdaja spletni medij Utrip Ljubljane in je bilo do izvolitve v lasti našega poslanskega kolega Zorana Mojškerca. To podjetje naj bi za mestno svetniško skupino SDS v Ljubljani izvajalo neka domnevna izobraževanja. Tako je od Mestne občine Ljubljana Geopolar prejel 36 tisoč evrov, a izvedbe teh izobraževanj ni mogoče potrditi. Sumimo, da so bili računi o izobraževanju fiktivni. Mestna občina je denar nakazala Geopolarju, lastnik je ta denar za izobraževanje nemudoma prenesel, prenakazal na svoj osebni račun in na osebne račune svoje soproge in tašče, vsi omenjeni so nato, dan pozneje, denar dvignili v gotovini. Kje je gotovina končala, se lahko samo sprašujemo. Podobno se je odvrtel poslovni odnos med Zoranom Mojškercem, ki je bil nadzornik Komunalnega in direktorjem Komunalnega podjetja Logatec, Boštjanom Averjem, katerega espe je prav tako podjetju Geopolar nakazoval večje vsote denarja, ki jih je nato kolega Mojškerc nakazal na osebne račune tašče, sebe in soproge in v naslednjem hipu so jih dvignili v gotovini. Primer smo predali KPK, ta pa naprej policiji. Naj povem, da se je identičen vzorec prenakazovanja denarja izrisal na primeru, ki ga bom zdaj bolj razložila, to je primer Dijane Đuđić in v ozadju Roka Snežiča. Na primer finančne sheme, za katero je že prejšnja preiskovalna komisija ugotavljala, da jo je organiziral Rok Snežič, izvajala pa kopica bosanskih in tudi slovenskih državljanov, ena glavnih izvajalk je bila, kot sem že omenila, bosanska državljanka Dijana Đuđić, je naletela prejšnja komisija v času, ko jo je vodil Jani Möderndorfer, ko je trčila ob 450 tisoč evrov možnega posojila stranki SDS, ki ga je v treh nakazilih za volitve 2018 poskušal organizirati predsednik te stranke prek svojega znanca Roka Snežiča pri bosanski državljanki Dijani Đuđić. Prejšnja komisija je ob preiskovanju tega možnega posojila razkrinkala pravzaprav sporni finančni mehanizem, za katerega lahko vidimo utemeljene sume pranja denarja, poslovnih goljufij in utaje davkov. Iz zbrane listinske dokumentacije izhaja, da je finančno shemo prek svojih pomagačev na osi Bosna, Madžarska, Avstrija, Slovenija kot mastermind v ozadju vzpostavil Rok Snežič, zaporniški prijatelj in domnevni davčni svetovalec predsednika SDS. Naj konkretiziram ta finančni mehanizem na tej osi štirih držav. Shema naj bi po podatkih, ki jih je komisija pridobila od policije, tekla tako, da so bosanski državljani Dijana Đuđić, Jelena Sladojević in Bojan Savanović zase in za pravne osebe, za katere utemeljeno sumimo, da gre za fiktivne pravne osebe, odpirali transakcijske račune v Budimpešti, na Dunaju in v Ljubljani pri različnih bankah. Omenjeni bosanski državljani so iz neznanega vira nakazovali znatna sredstva najprej na račun v Budimpešti, iz Madžarske je bil nato del denarja prenakazan na račun na Dunaju, nato pa iz obeh držav, iz Madžarske in Avstrije, na bančne račune v Sloveniji. Tam je bil ta denar po navadi še isti dan nakazan na osebne račune, ki so jih pri slovenskih bankah odprli omenjeni Đuđić, Sladojević in Savanović, nakar so vsi trije omenjeni bosanski državljani še v istem dnevu s svojih osebnih računov dvignili znatne vsote gotovine, tudi od 100 do 250 tisoč evrov v enkratnem dvigu. Preiskovalna komisija je zaznala še veliko podobnih primerov, ki jih podrobno opisujemo v zaprtih delih poročila. Vsi primeri so, kot sem dejala, podkrepljeni z listinskimi dokazi, ki jih hrani Državni zbor oziroma preiskovalna komisija kot dokazno gradivo. Naj povem, da nas je pri tej zgodbi začudilo predvsem to, da pristojne institucije, ki so te zadeve zaznale, nanje niso reagirale v času, ko bi lahko in ko so jih zaznale. Preiskovalna komisija je preiskala tudi okoliščine sklenitve pogodbe o določitvi višine nadomestila za razširjanje televizijskih programov paketa MSTV v omrežju družbe Telekom Slovenije. Od 13. marca 2020 do odreditve parlamentarne preiskave so se pojavili sumi, da bi lahko bila navedena pogodba med zasebnim Inštitutom za avtorsko pravico v lasti Blaža Ranta in Telekomom Slovenije za družbo Telekom poslovno škodljiva. Poskušali smo tudi ugotoviti, ali je prišlo pri sklenitvi te pogodbe do nezakonitega vplivanja posameznih nosilcev javnih funkcij na člane uprave in organe nadzora te gospodarske družbe in žal vse ugotovitve parlamentarne preiskave na podlagi pričevanj, tudi pregledane dokumentacije, temu v bistvu pritrjujejo. Vodstvo Telekoma je v začetku marca 2020, ko je bilo že jasno, da bo po padcu prejšnje Šarčeve vlade vlado znova prevzel prvak SDS, vstopilo v pogajanja in nato v rekordno hitrem času, v mesecu dni, sklenilo pogodbo z Blažem Rantom in njegovim inštitutom, in sicer za obdobje petih let, v višini šest milijonov evrov. Večina tega denarja je šla za financiranje podjetja NovaTV24.si, pri čemer je imel televizijski program Nova24TV bistveno nižjo gledanost od ostalih televizijskih programov v tem paketu. Naj dodam, da je tudi gospod Rant samemu sebi iz te pogodbe vsak mesec plačeval zelo visok znesek. Kot ocenjujemo, je vodstvo Telekoma omenjeno pogodbo sklenilo zaradi kupovanja miru pred novo vlado. Sklenitev pogodbe so namreč pred tem v Telekomu vse leto zavračali, saj zanjo ni bilo pravne podlage. Zavedali so se, da gre za škodljivo pogodbo in da jo sklepajo izključno zaradi menjave oblasti, zato so poskušali v osnovno pogodbo vključiti čim več varovalk, s katerimi bi lahko to pogodbo v najkrajšem možnem času razdrli. Toda izvajanje pogodbe se je skupaj z aneksi kljub pripombam podrejenih, da se pogodbene zaveze ne uresničujejo in da je pogodba škodljiva, nadaljevalo. Tudi ali predvsem zato, ker je vmes prišlo do politične menjave uprave Telekoma v tem času, času tretje Janševe vlade. V tem času so, kot so izpovedale nekatere priče, v Telekomu doživljali pritiske in celo grožnje o tem, kaj vse bi se jim utegnilo zgoditi, če ne bodo ubogljivi. Skratka, na podlagi preučene dokumentacije in tudi izjav prič preiskovalna komisija ugotavlja, da je bila ta pogodba za Telekom škodljiva in da je Telekom tako na leto plačeval milijon in 200 tisoč evrov za nekaj, kar je sicer prej dobival brezplačno. zdaj k temu primeru Madžarske. Po oceni preiskovalne komisije je v primeru vstopa madžarskega državnega denarja v financiranje ključnega političnega projekta stranke SDS, torej dveh medijskih podjetij, Novih obzorij in NovaTV24.si, daleč najbolj problematičen primer obvodnega financiranja medijev v lasti te stranke, saj gre za vpletanje sosednje države oziroma poslovnih krogov blizu premierja sosednje države. Torej, vizavi temu prijateljskemu, bom rekla, biznisu med dvema političnima strankarskima zaveznicama se postavlja vprašanje, ali je neka stranka za svoje politične in tudi poslovne interese naprodaj dala interese Slovenije. Leta 2017 je najprej z rednim mesečnim financiranjem, v primeru Novih obzorij je pozneje tudi lastniško, v financiranje medijskega konglomerata stranke SDS vstopilo v madžarsko podjetje Ripost. Podjetje Ripost sta ustanovila zakonca Meszaros, sicer lastnika gradbenih podjetij, ki pa imata zelo tesne in zelo poslovne povezave z madžarskim premierjem. Podjetje Ripost je denar dobivalo iz javnih naročil, preneseno je bilo v madžarsko državno medijsko fundacijo KESMA. V tej fundaciji je združenih 476 medijskih podjetij, ki za to, da podpirajo režim stranke Fidesz in vlado Viktorja Orbana, dobivajo sredstva neposredno iz madžarskega proračuna. Da bi zadevo kolikor se da prikrili, so Madžari v Sloveniji ustanovili hčerinsko podjetje R-POST-R založništvo in prek tega podjetja leta 2017 stopili v lastništvo Novih obzorij. Tudi drugo medijsko podjetje iz tega konglomerata stranke SDS, NovaTV24.si, v tem času ni bilo sposobno ustvariti dovolj prihodkov za normalno poslovanje, zato so bile za njen obstoj ključne redne mesečne injekcije s strani novega madžarskega financerja,torej družbe Ripost in pozneje R-POST-R založništvo. Do februarja 2020 so ta nakazila predstavljala tri četrtine vseh prilivov. Po sklenitvi pogodbe med Telekomom in Inštitutom za avtorsko pravico aprila 2020 pa je glavni financer NoveTV24.si postal Telekom Slovenije. Samo v treh letih, od 2017 do 2019, je iz omenjenega madžarskega vira v Slovenijo na račune podjetij Nova obzorja in NovaTV24.si skupaj prišlo 14 milijonov evrov. Še dodatnih 3,7 milijona evrov se je v tem obdobju iz istih madžarskih virov prek računov omenjenih podjetij pretočilo v Makedonijo. Podjetje R-POST-R založništvo, ki so ga v Sloveniji torej ustanovili madžarski državljani iz najožjega poslovnega kroga madžarskega premierja, se je utemeljeno sumilo, delovalo kot nek vmesnik, da bi se prikrilo pravi izvor denarja. Čeprav naj bi domnevno šlo za financiranje oglaševanja SDS v medijih, pa vse kaže, da ni bilo tako. Ne le, da podjetja, ki so nakazovala denar, v Sloveniji sploh ne poslujejo, nakazila so bila redna, periodična, od 80 do 155 tisoč evrov na mesec, takrat, ko je na računu R-POST-R založništvo zmanjkalo denarja. Še ena zanimivost, kot sem že prej omenila, isti dan se je del sredstev nakazal naprej na račune podjetij, ki jih je imel lastnik R-POST-R založništvo, to je bil Peter Schatz, v Makedoniji in medijem v Makedoniji.

z odkupom lastniškega deleža v Novih obzorjih pa seveda neposredno politično stranko v Sloveniji. Ob tem smo v preiskovalni komisiji dobili dodatno dokumentacijo, ki priča, da je nekdanji madžarski zakladnik Sandor Zelles, torej eden od zares najožjih sodelavcev Viktorja Orbana, v Sloveniji pridobil davčne številke in poskušal v Sloveniji odpreti račune za štiri svoja podjetja, tri imajo sicer sedež na Malti, eno pa v Hongkongu, pri čemer so nekdanjemu madžarskemu zakladniku Zellesu pomoč pri podvigu nudili tako madžarski financerji Novih obzorij, NoveTV24.si s podjetji Ripost in R-PORST-R založništvo, konkretno sta bila to madžarska državljana Peter Schatz in Agnes Adamik nekdanji direktor Novih obzorij Mihael Hočevar. Ker pa je bil Sandor Zelles visoko izpostavljena oseba, eno od podjetij je bilo vpeto v mednarodno preiskavo pranja denarja, zajeto v znamenitih Panamskih dokumentih, Zellesu pri slovenskih bankah ta podvig ni uspel, zato je s poskusom odprtja računov nadaljeval v Bosni in v Republiki Srbski. Seveda se nam postavlja vprašanje, kdo mu je tam pomagal. Ker se nobeno, tudi madžarsko kosilo, ne poje zastonj, se moramo vprašati o dejanskih madžarskih interesih v Sloveniji. Ti so gotovo dvojni, madžarski državni interesi, kot tudi povsem zasebni finančni interesi teh posameznikov, ki so se sprehajali po Sloveniji. Če govorimo o zasebnih interesih madžarskih državljanov, ki so tako ali drugače poslovno sodelovali z lastniki podjetij Ripost in R-POST-R, ocenjujemo, da je šlo za visoko tvegane podvige, kjer se izrisujejo sumi kaznivih dejanj pranja denarja. Tukaj se lahko denimo spomnimo na odmeven primer iz bližnje preteklosti, ki ga je preiskoval naš kolega, skratka gre za primer iranskega državljana Farrokha, ki je pral denar tudi prek NLB in, če se ne motim, še prek 40 drugih računov v 30 bankah, pa ga denimo Sova v Sloveniji ni zasledila. Podobno Sova tudi vloge omenjenih madžarskih državljanov, razen njihovih bivanj v nekaterih ljubljanskih hotelih, ni zaznala, čeprav ni šlo za kogarkoli, temveč za ljudi iz najožjega poslovnega, prijateljskega in v nekaterih primerih celo družinskega kroga madžarskega premierja. Pri madžarskem državnem financiranju omenjenih medijskih podjetij stranke SDS so torej jasno razvidni madžarski interesi po vstopu in obvladovanju najpomembnejših gospodarskih panog v Sloveniji. V zaprtem oziroma v tajnem delu poročila so namreč zajete tudi depeše, ki smo jih pridobili in te madžarske interese nesporno dokazujejo. Ker seveda ne smem govoriti o tajnem delu, to boste poslušali v torek, Madžarska že obvladuje polovico bančnega sektorja v Sloveniji. Veliki so apetiti po prevzemu največjih turističnih podjetij pri nas, mika jih logistika, energetika, želijo delež v trgovini in še kaj. Seveda pri tem politična podpora prijateljske slovenske stranke, ki ji sosednja država pomaga vzdrževati njeno strankarsko medijsko omrežje, nikakor ni odveč. Vse opisano torej govori o tem, da je SDS za 14 milijonov evrov za financiranje svojega ključnega političnega projekta podredila interese lastne države interesom sosednje Madžarske. Bi lahko govorili o izdaji nacionalnih interesov Slovenije? Po moji oceni da. Za drobiž je država sama sebe vnaprej prodala poslovnim in političnim interesom kakor tudi interesom sosednje države. In če na koncu naredim neko zelo osebno primerjavo, sama sem bila, kot veste, označena za odsluženo prostitutko, prav to pa se je v tem primeru storilo državi, postavljena je bila na cesto kot cenena prostitutka. Hvala lepa.